Sad prelazimo na: - Prijedlog zakona o zabrani glifosata, prvo čitanje, P.Z. br. 20; Predlagatelj je zastupnik Miro Bulj na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172 Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. O tom zakonu su već raspravljali Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Vlada je dostavila mišljenje, g. Bulj, naravno, želi dati uvodnu riječ. Izvolite. **Bulj,

Zabrana glifosata je tema koja traje, nezainteresirani saborski zastupna, zastupnika je vidljiva, premda je ova tema vrlo značajna i o njoj nije da govorimo samo u Hrvatskoj o njoj govori se i u cijeloj Europi, EU i i naravno u cijelom svijetu. Ode možda moramo kazati da je 2020. ovaj Zakon upućen u, na vladu, okolnosti se oko glifosata mijenjaju u, i u EU, međutim, mišljenje koje je dala Vlada nije prihvatilo ovaj prijedlog koji sam dao o zabrani glifosata, a a da naši ljudi razumiju bolje i građani, to je znači vrlo bitno reći da je to znači jednostavno rječnikom i bolje će znati, to je, tu se radi o narodnjački rečeno, Cidokor je jednostavno ono što naši narod, šta naši građani će lakše razumiti kad govorimo o glifosatu. Već prošle godine znači je znanstvenici Paneurope su dali svoje izvješće, uputili prema tijelima EU i rečeno je da će biti analizirano to izvješće, međutim, znanstvenika koji tvrde naravno, moremo nabrajati brojne znanstvenike koji tu djeluju, međutim, rečeno je da će biti do 2022. do kraja godine zabranjen glifosat, to je odgođeno, naravno jer tu ima i lobisti, tu je ključnu ulogu odigraje GMO proizvođači najjači svjetski, a to je znači on ima strašnu strukturu lobista i jednostavno glifosat ili Cidokor, da narod bolje razumi je, ovaj, izlobirano je da se ove godine u 7. mj. da izvješće i da se do kraja godine 2023. zabrana uporaba glifosata. I sad, u ovome iščekivanju dobro bi bilo da se prihvati ovaj Zakon jer Hrvatska bi poslala poruku, Austrija je već donila zakon o zabrani glifosata i očekujemo da te štetne posljedice koje ima od glifosata koje su znanstvenici tvrde, koji su utvrdili, poglavito, ću malo i navesti o čemu se tu radi, o kojim se bolestima radi, međutim, vrlo bitno kazati da je to strašno štetan kemijski spoj, to je herbicid koji razara sve. Vidjeli ste, kad polijete troskot, kad polijete travu, nestaje sve, a biljke, on se unosi priko hrane. Imamo i testiranje gdje je, u testiranju 2013. di su sudjelovali hrvatski građani u 48% ljudi imamo znači, nađene su tvari glifosata. Znači to je vrlo opasan, opasna tvar i zbog toga još jednom napominjem da je vrijeme sada, promijenile su se okolnosti od ovoga moga prijedloga, ja sam i u prošlom mandatu predlagao da se glifosat zabrani, međutim, nije bilo dobre volje. Ponavljam, imamo primjer Austrije koja je zabranila ovaj štetan herbicid i taj Cidokor koji je u Hrvatskoj takav kakav je, on se pojavljuje u svijetu, naravno, rekao sam to, proizvodi Monstanto. Oni su najjači, oni proizvode GMO proizvode, na znači, na kontrolu sjemena, kontroliraju proizvodnju hrane, kontroliraju tržište i naravno da sjeme koje nije otporno na taj, na glifosat, da jednostavno nije više konkurentno, međutim kada uzmemo taj dio i kada uzmemo dio utjecaja na zdravlje jer mi se svi pitamo zbog čega je neko dobio tumor, dal je to genetika, druge bolesti imamo istraživanja koja kod trudnica djeluje na na plod i to vrlo, vrlo loše na neurološki sustav, na razvoj mozga, znači taj cidokor je i glifosat je u širokoj primjeni. Ovaj zakon kojega sam uputio 2020. možda je trebao prije doći, možda ne u obliku oporbenog zastupnika, ali jasnijega stava hrvatske Vlade jer u iščekivanju sedmog mjeseca i u iščekivanju da se napokon zabrani i da se više ne odgađa jel trebalo je već znači rekao sam Paneuropa istraživanje koje je išlo na Europsku komisiju ono je odbijeno tj. produženo je sa 2022. na 2023. tj. evo za nekoliko mjeseci da se zabrani sa ovom godinom upotreba glifosata. Ovdje kad gledamo kolke su štetne posljedice, kad vidimo koliko tumora, kad postavljamo ta pitanja povećanja tumora to vam glifosat vam je u hrani, on vam je u životinjama otkriven, on se znači mi kad evo recimo soja vidimo proizvodnju soje, mi uvozimo soju koja se proizvodi u Južnoj Americi koja ima ogromne količine glifosata jel je otporan na glifosat i oni se zalivaju ta polja, gledali ste i raznorazne dokumentarne filmove, imamo istraživanja gdje te površine se velikim količinama glifosata polijevaju di ta soja dolazi u Europu s kojom hrane životinje i mi danas kupujemo to meso, a on se dokazano je apsorbira poglavito u meso, ono se apsorbira u hrani, ona se apsorbira u organizmu čovika i naravno da vidjeli smo šta radi cidokor od troskote od korova, pa šta će radit od ljudskog organizma. I to je Svjetska zdravstvena organizacija rekla da je mogući uzročnik tumora, međutim znanstvenici su dokazali da je to da je to u biti štetno za zdravlje. I onda ovdje kad uspoređujemo bolest čovjeka, ulaganje u naše zdravstvo koliki su iznosi novca kad čovjek oboli od tumora, kada trudnica ima problem sa tijekom do poroda, znači od začeća do poroda i to su znanstvenici dokazali. Mi po meni ovdje nemamo druge smjernice i moramo spomenuti ekološke udruge koje su se aktivirale, imam prikupljeni veliki broj potpisa iz cijele EU, tu Hrvatska mora biti puno jasnija. Ja znam ovdje će se reć tako je bilo jučer na odboru da biti u biti kooperativni sa europskim institucijama jer jednostavno da smo mi to potpisali. Međutim, mi kad bi donijeli da smo potpisali određene da imamo određena prava i obaveze, međutim ja po meni ovdje ne bi trebalo uopće uopće razmišljati, mi bi tribali ovaj zakon uputit ga prema institucijama EU i zabraniti ovaj štetni glifosat. Sve ono što sadrži, a sadrži u brojnim preparatima koji se koriste i na području poglavito poljoprivrede, međutim ono se koristi ne samo u poljoprivredi koristi se i u zalijevanju ivičnjaka, pruga željezničkih i to sve utječe na zdravlje. I mnogi će se ovdje pitati što je s poljoprivrednicima koji su sada naravno jednostavno to je njihovo sada sredstvo kojima oni upotrebljavaju u proizvodnju, jednostavno državni tajniče. Sav novac koji ulažemo u zdravstvo u bolesti koje nastaju posljedica glifosata i velikih multinacionalnih kompanija, a Monsanto je ključ cile priče koji kontroliraju ne samo ovaj preparat glifosat i ne samo koji i najveći kontroliraju sjeme, kontroliraju hranu, oni su znači onaj ko kontrolira hranu, sjeme i naravno zaštitu oni su u biti gazde. A mi koliko gazde cilog svita i što ćete bez sjemene, što ćete bez hrane, što ćete bez konkurentnosti. I mi ovdje moramo pronaći hitno i već smo morali pronaći alternativu našim poljoprivrednicima jel ono što mi ulažemo u zdravstvo za teško oboljele, mnogi smo se mi pitali ovdje zbog čega je obolilo se od tumora, dal je to genetika, od drugih bolesti zbog čega dolazi do pobačaja, zbog čega dolazi spontanih, zbog čega dolazi? Dolazi zbog ovoga, nemojmo se čudit, pa mi jidemo hranu u kojoj se nalazi glifosat i koji uvozimo, a uništajemo našu hranu. I danas kada idemo na selo idemo na čisti zrak, nažalost korištenjem idemo kao … korištenjem glifosata na selu nije više čist zrak. I mi toga tone prodamo godišnje se proda u RH, a ni u gradovima jer nažalost koristimo ga za određene ceste kada se pojave, kada se pojave korovi na raznim mjestima, željeznica također također koristi taj preparat. I mi moramo tražiti model kako ovaj novac koji usmjeravamo za zdravstvo i zanimala bi me ta, samo sve se to krije, sve je to poluinformacija osim hrabrih udruga, hrabrih znanstvenika. Evo Zeleni svijet u RH je pokrenio i peticiju u EU imamo tu peticiju i jednostavno mi moramo zaustaviti ovaj glifosat tj. cidokor koji uništava ne samo zdravlje ljudi nego se od toga umire, uništavaju nam naše domaće autohtono sjeme, kontroliraju nam ovaj preparat. Zamislite ovo je otporno na na soja koja je otporna na glifosat, a kad polijete cidokorom troskot kad polijete travu vidite da je to spaljena zemlja. Monsanto je tvrtka i te tvrtke su proizvodile bojeve otrove kako bi zapalile određene dijelove svijeta. Kasnije su kad su vidjeli da više ratovi nisu toliko bili aktivni, oni su te te tvari pretvorili da se koristi u poljoprivredi. Još jednom ponavljam zbog toga što se sada lomi u Europskoj uniji a to će predsjednica Petir i potvrditi da se to lomi, da je to vječita borba predsjednica odbora. To je vječita borba između Monsanta, lobista koji su strašno utjecajni unutar EU protiv ove zdravstvene i vrlo bitno ekološki i očuvane poljoprivrede. I mi ćemo ovdje govoriti što napraviti. Pa naravno da moramo donijeti ovu odluku po meni jedinu ispravnu odluku. Šta je bitnije od zdravlja? Šta je bitnije od djeteta trudne žene? Što je bitnije od zdravlja nas građana? Pa vidite koliko se povećao broj tumora. Najveće povećanje broja tumora je u Republici Hrvatskoj. Evo u mom Cetinskom kraju i Sinju to je nevjerojatno koliki je broj mlađih ljudi koji obolijevaju. Da li je jedan od razloga možda korištenje ovih sredstava? Mi se svi pitamo kako je netko iz naše obitelji obolio, da li je genetski, da li je ovako, da li je onako, propitivamo se kad mlad čovjek oboli, pa i stariji. Međutim, jedan od razloga je vjerujte mi ovo što unosimo u sebe i kroz hranu i kroz korištenje glifosata. I mi moramo zaustaviti ove lobiste Monsanta i ostalih velikih kompanija, ali taj Monsanto je ključ priče, oni su strašno moćni unutar institucija EU, ali i svjetskih institucija. To je američka tvrtka koja je ovladala kako sam rekao i sjemenom i poljoprivredom i ovisnošću poljoprivrednika. Nije ono lako reći poljoprivrednicima vi nećete koristiti više ništa, a drugi će koristiti. Međutim, koliko se novca baca, ne baca koliko se novca ulaže u zdravstvo da bi se izliječili ljudi koji su obolili od glifosata. Koliko mi soje, sojine sačme uvezemo iz južne Amerike koja je tretirana i koja se apsorbira u soju u Republiku Hrvatsku? To svinje idu u Mađarskoj mi to uvozimo i kroz hranu naravno dolazi kod nas u naš organizam. I ponavljam 2013. je napravilo istraživanje i tu su bili hrvatski građani. Više od 45% ljudi svih ispitanika sadržalo je tvar glifosata u sebi je pronađeno u urinu. Prema tome, ja mislim da i smatram i tražim zbog zdravlja, ugroze naših stanovnika da napokon zaustavimo umiranje ljudi u mukama. Imamo i sudske presude u Americi, a imamo i odluku Austrije, ali imamo sudske presude gdje je dokazano da je glifosat utjecao na zdravlje, tj. najteže bolesti i umiranja ljudi. I uvijek će se ovdje lomiti koplja. Netko će reći treba, netko ne treba. jedino što je bitno, bitno je zaštititi zdravlje ljudi, naše djece i ponavljam vam kad iđete u selo, kad idete u polje ne idete na čist zrak ako se koristi glifosat. Stoga još jednom sve skupa bi evo zamolio da podržite ovaj prijedlog, da ne pogodujemo više velikim multinacionalnim kompanijama koji su sponzori brojnih političkih i opcija u svim zemljama i koji kontroliraju i hranu i sjeme, a i preparate, tj. evo u ovom slučaju glifosat kroz razno razne proizvode. Stoga još jednom stanimo na stranu zaštite našeg sela, seljaka, našeg zdravlja. Alternativa postoji jer se ogromni novci ulažu u u izlječenja, znači postoji. Postoji ono da se poljoprivrednicima ulaže i bioraznolikost kod sadnje i drugi načini koji će pomoći našim poljoprivrednicima, a da nam ne bude samo opravdanje što će naša poljoprivreda ako oni ne koriste glifosat, cidokor. To je za sada jedino opravdanje. A milijuni ljudi umiru na tisuće od tumora zbog toga što unosimo tu hranu. I ja sam dao još jedan zakon, Zakon se zove zabrana GMO-a, uvoza, prijevoza i proizvodnje osim u medicinske svrhe. I to prošli put u prošlom mandatu nije prošlo, taj zakon je još tu u proceduri, ali je povezan sa ovim. Znači ovo guraju GMO jaki, multinacionalne kompanije. Rekao sam Monsanto. još jedan zakon sam dao i nadamo se da ćemo ga izglasati – zabrana prodaje poljoprivrednoga zemljišta koje posebno u republici, stranim i pravnim fizičkim osobama jer će zasigurno šapu baciti oni koji će koristiti i GMO. Mi imamo još uvijek očuvano to, jer 700 000 ha poljoprivrednog zemljišta je neobrađeno. početkom 7 mjeseca istječe moratorij zabrane prodaje zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama. U Mađarskoj je to zabranjeno, dok mi ne moremo mađarsko, pa Mađari mogu u Hrvatskoj, a vidimo i da je Slavonija cila ispražnjena i da jedva čekaju, vidimo po statistici, nije ovo po statistici 2011., 2021. kolega Ivanoviću pa taj smiješak ne znam ni ja, ja sam reka statistički. Na žalost i Dalmatinska zagora i Lika bez obzira što ćete vi reći da je drugačija, ali je činjenica da imamo puno manji broj stanovnika i da će prodaja poljoprivrednoga zemljišta nanijeti velike štete. Ali zasigurno će kompanije povezane sa Monsantom i slične kompanije baciti oko na to, proizvodit će štetnu hranu kao što rade u zemljama južne Amerike gdje avionima polivaju velike plantaže sojine sačme, ne brigaju se o stanovništvu gdje se djeca rađaju sa te poteškoćama, gdje ljudi imaju strašne zdravstvene tegobe, tako će biti i u Hrvatskoj, ako te tvrtke dođu jer mi, zašto bi oni to sadili u svojim zemljama i koristili ovo u svojim zemljama kad će imati jeftino poljoprivredno zemljište, a poljoprivredno zemljište od interesa RH. Očekujem da ćemo mi kao članica, vidite smo za Ukrajinu kao predvodnici, tj. u agresiji Rusije na Ukrajine predvodnici te nekakve borbe, doslovno, zašto ne bi u ovome bili predvodnici, da se zabrani glifosat? Imamo primjer u Austriji koja je zakonom zabranila ovu štetnu tvar po zdravlje ljudi. Dokazano štetnu. Prošle godine je odgođeno, znači od 7. mj. kad je trebalo biti izvješće, a trebalo je prošle godine biti zabranjeno, međutim, evo ove godine u 7. mj. opet očekuje i da se na kraju opet ne produži godina za ove multinacionalne kompanije koje samo gledaju profit, a nama daju bolest, daju teret zdravstvenom sustavu, a mi kažemo pravdanje, nemamo alternative. Taj novac koji ulažemo u zdravstvo da bi izliječili te ljude koji Monstanto i ekipa preko ovih tvari, priko grifosata truju, da se ulagalo u poljoprivredu i alternative, virujte da bi danas imali ekološku čistu proizvodnju i puno bolju proizvodnju. Hvala vam lipa. Evo, još samo na kraju, očekujem da ovo podržimo i da se izvršimo zajedno sa našim civilnim udrugama, ljudima, znanstvenicima i da napokon izvršimo i mi nekakav pritisak na EU komisiju koja uporno odgađa zabranu glifosata u EU. replika. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani kolega Bulj. Ja vam mogu samo čestitati na ovoj inicijativi i zahvalit se jer se borite za zdravlje naših građana, za jedno selo koje će imati svoju budućnost. Danas je ona nažalost upitna iako neće ovaj prijedlog proći, ali barem ste pokrenuli dijalog u javnom prostoru kojeg nam itekako fali, a činjenica je da nam fali dijalog i zapravo da smo prije nekog vremena propustili priliku kada je u javnom prostoru bila otvorena peticija kojom smo mogli potpisati je i izboriti se za zabranu, to nismo nažalost učinili, ali recimo, evo, Austrija, dobro ste to primijetili, nije čekala nikakve inicijative s razine EU nego je zabranila zabranila taj glifosat i paralelno poduprla organsku proizvodnju. Ja vas samo hoću pitati vezano uz lobije, spomenuli ste farmaceutski, mislite li da hrvatskom poljoprivredom vladaju, ne samo farmaceutski nego i izvoznički .../Upadica: Hvala./... i trgovački i svi oni drugi lobiji, a hrvatska poljoprivreda i selo (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Bulj, Miro (MOST)** Da, ovo je vrlo bitna tema i o njoj raspravljaju se u svim državama otvoreno i jasno, Austrija je donijela zakon o zabrani glifosata, u EU se lome koplja, Monsanto i ekipa lobista multinacionalnih kompanija koje kontroliraju hranu i kontroliraju i ovaj preparat i moramo jasni reći da kroz hranu ulazi nama u organizam, ljudima, životinjama i kroz životinjsko meso ulazi u organizam, naš i dolazi do najtežih bolesti. Selo i seljak su u ovome slučaju zaboravljeni. Ode multinacionalne kompanije imaju svoje lobiste, oni plaćaju političke opcije u svakoj državi, u EU, parlamentarci koji su izlobirali da se produže, da oni imaju svoju dobit i interese, na štetu i zdravlje sela i seljaka i njima je cilj doć do naše zemlje, vjerujte mi i ovaj, moratorij i prestanak moratorija da u biti .../Govornik se ne razumije./... zemljišta vjerojatno će on doći u ruke i naša djeca će morati .../Upadica: Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, prema dostupnim podacima, EK je 27. studenog 2017. donijela odluku o produljenju odobrenja za upotrebu glifosata do 15. prosinca 2022., to je evo, već pred 4 mjeseca prošlo. Imate li vi konkretnih saznanja što se događa na razini na razini EK po tom pitanju? Spominjalo se već, evo, i Macron je najavio da će do kraja 2023. zabraniti ovaj, uporabu glifosata, tu su i neke druge zemlje najavile, nije se to još uvijek sprovelo pa evo, kakva su vaša saznanja, što će se dogoditi na razini EU s obzirom da je ovaj datum koji sam navela prošao? Hvala. Ovo je velika bitka da bi se izvela velika bitka vi bi, spomenuli ste predsjednika Francuske, u Austriji je donesen zakon i prošle godine u EU, Paneuropa znanstvenici su, bio je dogovor da će se u mjesecu 7., srpnju, da će se donijeti rezultati koji su katastrofalni i da će se zabraniti prošle godine i tribao je biti rok 2022. do 31. prosinca. Međutim, lobisti su u EU u institucijama izlobirali da se produži do ovoga .../nerazumljivo/... ove godine 7. mjeseca jer bi trebali biti izneseni ti rezultati i s ovom godinom bi trebalo biti 2023. kao zabranjeno. Međutim, ja ne vjerujem ako ne budemo hrabri, ako ne podržimo 2017. g. je bila i peticija gdje su milijuni i milijuni ljudi iz EU to potpisali, kod nas je to, udruge su pokušavale koje se bore protiv ovoga zla, međutim, ne budemo mi donijeli ovakav zaključak, ako je Austrija mogla, ako Macron kaže to, zašto ne bi mi Hrvati u ovome parlamentu izglasali ovo i pokazali i EK i lobistima .../Upadica: Hvala./... o čemu se radi i koji je naš stav. Poštovani kolega Bulj. Govor u ime kluba, pohvalit ćemo sve ono što vi radite za hrvatsku poljoprivredu i kao gradonačelnik Sinja i kao hrvatski zastupnik ovdje u našem parlamentu, narodni zastupnik. No, mene zanima, zar nije moguće za očekivati da će vladajući podržati ovo, dakle svatko, evo, ovdje je kolegica Petir, znam koliko se trudi za poljoprivredu, drugi kolege, dakle svatko razborit zna da glifosat šteti, teško šteti zdravlju zdravlju građana i našoj poljoprivredi u pogledu kvalitete zdravlja tla. Pa mi imamo presude dakle u Americi gdje je 300 miliona dolara jedan vrtlar dobio jer je dokazano da je karcinom dobio od glifosata. I čovjek je dobio protiv Monsanta tu presudu, pa jel moguće očekivati da jednom u ovom parlamentu po pitanju nacionalnih tema od interesa nacionalnih za zdravlje građana ćemo svi dignuti ruke i reći podržavamo. **Radin, Pa imamo brojne primjere i mi se svi pitamo zbog čega naši bliži članovi i mladi umiru rekao sam od najtežih bolesti. I zasigurno temeljem te presude gdje mladi čovjek koji je bio vrtlar u školi umra u najtežim mukama i koji je dobio presudu i te kompanije da bi Europska komisija osvjetlala obraz dozvoljavajući da velike kompanije, a ima ih samo evo u 300 različitih herbicida se nalazi glifosat, 40 tvrtki proizvodi međutim Monsanto je ključna priča. On je onaj koji vlada. Ja mislim da Europska komisija ima šansu da osvjetla svoj obraz, ali je pod velikim utjecajem multinacionalne kompanije poglavito Monsanta, svi i europarlamentarci većinom i političke opcije i oni izlobiraju ta produženja. Nadam se da će ove godine biti kraj, evo i Macron je digao svoj glas, predsjednik Francuske, u Austriji je zabranjeno. Tako da imao šansu da mi ovo prihvatimo, da i mi pošaljemo poruku …/Upadica: Hvala./… da je vrijeme da se zaštite ljudi, a s time i opstanak ljudi na selu. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bulj, cijeneći vašu inicijativu za donošenje ovog zakona apsolutno istine radi, bili ste jučer prisutni na Odboru za poljoprivredu gdje smo suvislo čuli ono što je činjenica ovog trenutka da nema sredstva, ni pesticida, ni herbicida koji mogu nadomjestiti ukidanje ovog glifosata. I to je točno. Nije Austrija zabranila glifosat. I u Hrvatskoj su zabranjeni glifosati odnosno tretiranje javnih površina, parkova sa glifosatima. Ovo što imamo ovog trenutka je nešto što je upravo predložila predsjednica odbora uvažena zastupnica Petir, a to je da mi kao Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora pošaljemo to jedno ubrzanje prema Europskoj komisiji. Znanstvenici intenzivno rade na tome i vi ste svjedočili tome i znate da poljoprivrednici bez tih sredstava ne mogu održati poljoprivrednu proizvodnju, a u svakom slučaju u dugoročnoj perspektivi sigurno nešto što treba izbaciti iz upotrebe. Miro (MOST)** Ja bi rekao da postoji alternativa. Ovaj moj dokument tj. moj prijedlog je iz 2020. godine i prije sam u mandatu predlagao da novac koji ulažemo u zdravstvo da bi liječilo te ljude zbog ovih herbicida koji dolaze iz hrane, naravno najviše iz hrane koju najviše i uvozimo doduše, koju i tretiramo, ponavljam mi mislimo i svjesni smo da idemo na selo na čisti zrak, ali ako se, ako se upotrebljava, ako su tone i tone prodane glifosata našim seljacima koji ga koriste da to više nije čisti zrak. I imamo problem. Znači moramo ovo prikinit. Najbitnije je zdravlje. Mi nemamo druge. Jel vi hoćete da pogodujemo i dalje Monsantu, još godinu dana? Pa šta je poduzela ova Vlada da taj novac koji ulažemo u zdravstvo da bi ličili ljude koji su otrovani ovim glifosatom, išta poduzela? Naši koliki se novci u zdravstvu ulažu za tumore kod mladih ljudi, kod pobačaja spontanih djeca …/Upadica: Hvala./… pa to su milijarde. Vrijeme je da se reče dosta. Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega Bulj, pa evo nadovezat ću se malo na raspravu kolege Ivanovića, jučer smo popodne na Odboru za poljoprivredu raspravljali o ovome problemu i sami ste bili nazočni i sami ste prihvatili i shvatili upute odnosno riječi predstavnika ministarstva koji su rekli da jednostavno u ovom trenutku velika većina europskih zemalja, gotovo sve europske zemlje i dalje koriste glifosate kao aktivnu tvar u herbicidu. Jednostavno nažalost ali nema, trenutno nema adekvatne zamjene, nema alternative i da bismo na ovaj način zabranom glifosata u RH doveli u potpuno doveli u potpuno nepovoljan položaj naše poljoprivrednike koji jednostavno ne bi mogli se nositi sa konkurencijom velikih europskih zemalja. I svjesni ste i sami toga i jučer ste to shvatili i prihvatili i danas ponovno o tome govorite u sasvim nekakvom drugom svjetlu, jednostavno prikupljajući nekakve jeftine političke poene. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. bio sam konstruktivan i saslušao sam jer pratim ovu temu. Marijana Petir je sada to na odboru i ona kao europarlamentarka zna što se događa, međutim vi 5, 6, 7, 8 godina odbijate ovaj prijedlog moj i sad govorite žal za poljoprivrednicima. Žalite li za mrtvima? Ja sam saslušao i bio konstruktivan, saslušao sam, ali rekao sam tražim da se glasa o odboru ovom mom i da ja pristajem na ovaj prijedlog, da ja ne odustajem od ovoga prijedloga od zabrane, ali sam htio čuti priču i iskusnih koji su bili u europarlamentar, u Europskom parlamentu, da sagledamo informacije koje imaju svi. Ja da odustanem od ovoga, pa ja bi bio najveća hulja zbog onih koji obolijevaju u vašem susjedstvu, možda i vaši članovi obitelji, moji članovi obitelji, ali ovaj zakon stoji 3 godine i prije 4 godine u prošlom mandatu kojega sam uputio. U tome je problem, a mi milijarde ulažemo u zdravstvo na štetu da bi i dalje govorili šta ćemo s poljoprivrednicima …/Upadica: Hvala./… e to rade lobisti Monsanta. Vi to nesvjesno radite, ali to rade lobisti Monsanta. Gospodin Tugomir, državni tajnik Tugomir Majdak u ime Vlade, izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane članice i članovi Odbora za poljoprivredu koji je jučer raspravljao o ovoj temi, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, evo očitovanje Vlade po pitanju dakle Prijedloga Zakona o zabrani glifosata je da Vlada ne prihvaća ovaj prijedlog. Navest ću sve što je potrebno za ovu temu. Dakle, glofosat je herbicid iz skupine aminofosfonata, koristi se za suzbijanje korovske vegetacije na poljoprivrednim npr. višegodišnjim nasadima voćaka, maslinika, vinove loze te u određenim nepoljoprivrednim površinama. Radi se najčešće o korištenoj aktivnoj tvari u herbicidima, a koji se uvelike koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Glifosat je ujedno i jedna od aktivnih tvari koje su odobrene za korištenje sredstvima za zaštitu bilja u EU te u svim državama članicama postoje registrirana sredstva za zaštitu bilja na osnovi glifosata. S obzirom da ova aktivna tvar ima izraženo svojstvo apsorpcije svrstana je u skupinu …/Govornik se ne razumije./… spojeva i ne predstavlja visoki rizik kontaminacije voda. Stavljanje na tržištu sredstava za zaštitu bilja među ostalim i glifosata herbicida protiv korova u EU, a samim time i u RH regulirano je uredbom Europskog parlamenta i vijeća od 21. listopada 2009. godine o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage Direktive vijeća iz 2017. 2017. godine. Istom se uspostavljaju i novi standardi s ciljem podizanja razine, sigurnosti za zdravlje ljudi, životinja i okoliša. Odobravanje i ponovo odobravanje aktivnih tvari, sredstava za zaštitu bilja u EU je kompleksan postupak u kojem sudjeluju tvrtke koje brane aktivnu tvar, države članice kao izvjestiteljice za pojedinu aktivnu tvar, Europska agencija za sigurnost hrane, Europska agencija za kemikalije, sva zainteresirana javnost u postupku komentirane ocjene Europska komisija i na kraju u postupku glasovanja i države članice preko svojih predstavnika u Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje. Na temelju iscrpne znanstvene procjene zaključeno je da ne postoji veza između glifosata i malignih oboljenja kod ljudi te je Europska komisija donijela odluku o produljenju oboljenja glifosata do 15. prosinca 2022. godine nakon pozitivnog ishoda glasovanja predstavnika država članica od 27. studenog 2017. godine. Na tržištu RH se ne nalaze sredstva za zaštitu bilja koja sadrže ko formulat ili dodatak …/Govornik se ne razumije./… dakle za kojeg postoji sumnja da negativno utječe na zdravlje ljudi. No, s obzirom da je odluka Europske komisije o odobrenju glifosata donesena kvalificiranom većinom većinom RH je dužna postupiti po odredbama Provedbene uredbe komisije od 12. prosinca 2017. godine o produljenju odobrenja aktivnih tvari glifosat u skladu sa uredbom iz 2009. godine o Europskog parlamenta i vijeća. Osim toga, procjena utjecaja glifosata na okoliš u EU nije pružila nikakve dokaze koji bi ukazivali na degradaciju ekosustava uzrokovanog glifosatom kad ga se koristi u skladu s uvjetima autorizacije u skladu s dobrom poljoprivrednom praksom. Nadalje, u prosincu 2019. godine na razini EU opet je započeo postupak razmatranja ponovnog odobrenja aktivne tvari glifosat u kojem sve uključene institucije imaju priliku preispitati odobrenje te zainteresirana javnost moći podastrijeti državama članicama izvjestiteljicama, Europskoj agencija za sigurnost hrane i Europskoj komisiji svoje znanstvene i stručno dokazane činjenice kao i podatke iz monitoringa o eventualnim štetnim utjecajima na zdravlje ljudi, životinja i okoliša. Europska komisija Provedbenom uredbom komisije iz 2019. godine od 10. svibnja o izmjeni Provedbene Uredbe 686 iz 2012. godine u pogledu imenovanja država članica izvjestiteljica i država članica suizvjesteljica zahtjevne tvari glifosat Lambda cihalotrin ima Zamox i Pendimetalin te o izmjeni u Provedbene Uredbe broj 844 iz 2012. godine u pogledu mogućnosti da skupina država članica zajednički preuzme ulogu države članice izvjestiteljice posao oko produljenja aktivne tvari dodijelila je skupini država članica koje će zajednički djelovati kao država članica izvjestiteljica, a to Francuska, Mađarska, Nizozemska i Švedska. Tvrtke koje su željele braniti aktivnu tvar glifosat za primjenu u sredstvima za zaštitu bilja na razini EU, a na vrijeme su podnijele zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju državama članicama izvjestiteljicama. Države članice izvjestiteljice su u roku tj. do 15.6.2021. godine predale Europskoj agenciji za sigurnost hrane i Europskoj agenciji za kemikalije početni nacrt izvješća o procjeni produljenja odobrenja. Navedene agencije nastavile su s procesom daljnje ocjene glifosata koji uključuje i javno savjetovanje o nacrtu izvješća o procjeni produljenja odobrenjem. 23. rujna 2021. godine, a također istovremeno je otvoreno i javno savjetovanje i od strane Europske agencije za kemikalije vezano za usklađeno razvrstavanje i označavanje glifosata. Javno savjetovanje je trajalo 60 dana i sve zainteresirane strane su mogle dati svoj doprinos. Rok za davanje komentara je bio 23.11.2021. godine. Budući da je aktivna tvar glifosat bila odobrena do 15. prosinca 2022., a postupak produljenja odobrenja se oduljio iz opravdanih razloga. Naime, EFS-a nije završila postupak ocjene tj. nije donijela zaključak o stručnoj procjeni rizika stoga je EU komisija zatražila od država članica da podrže prijedlog za administrativno produljenje razdoblja odobrenja aktivne tvari glifosat do 15. prosinca 2023. godine. Na sastanku Stalnog odbora za bilje, životinje i hranu i hranu za životinje, sekcija sredstva za zaštitu bilja, zakonodavstvo dana 13. i 14. 10. na službenom glasovanju bio je i prijedlog Europske komisije za izmjenu uredbe kojim se trebalo administrativno produljiti razdoblje odobrenja aktivne tvari glifosat do 15.12.2023. godine. Međutim, komisija nije uspjela postići kvalificiranu većinu za produljenje odobrenja aktivne tvari glifosat te je prijedlog proslijeđen na Odboru za žalbe. Također, na Odboru za žalbe nije, koji je održan 13. i 14. 10. nije doneseno mišljenje o administrativnim produljenima aktivne tvari glifosat. Posljedično nakon Odbora za žalbe komisija donosi Provedbenu uredbu komisije 2364 iz 2022. godine od 2. prosinca iste godine o izmjeni provedbene uredbe u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivne tvari glifosat do 15. prosinca 2023. godine. RH nije podržala prijedlog EU komisije za izmjenu Uredbe 540/2011 kojim se administrativno produljuje razdoblje odobrenja za aktivnu tvar glifosat do 15.12.2023. godine na sastanku Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje. RH nije podržala prijedlog EU komisije za administrativno produljenje razdoblja odobrenja aktivne tvari glifosat niti promijenila mišljenje na Odboru za žalbe s namjerom da izvrši pritisak na EFS-u i Europsku komisiju kako bi se postupak ponovno …/Govornik se ne razumije./… ne odobrenja aktivne tvari glifosat završio što prije bez daljnjih …/Govornik se ne razumije./… Ujedno ukazujemo da Republika Austrija nije zabranila sredstva za zaštitu bilja na osnovi glifosata kako je to predlagatelj naveo u ne normativnom dijelu prijedloga zakona te su trenutno registrirana 23 sredstva za zaštitu bilja u Republici Austriji koja se mogu pronaći na austrijskoj javnoj tražilici. Zabranu korištenja sredstava za zaštitu bilja na osnovi glifosata do sada nije provela niti jedna država članica EU, međutim ograničava se registracija takvih sredstava kod nekih država članica. Najbitnija ograničenja … sredstva na osnovi glifosata su vezana za zabranu primjene na svim javnim površinama koja koristi šira javnost ili osjetljive skupine kao što su javne zelene površine uključujući javne vrtove, parkove, sportske i rekreacijske terene, školska i dječja igrališta, područja u neposrednoj blizini zdravstvenih objekata različita urbana područja, područja ekološke mreže, parkovi prirode, groblja i dr. kao što je to i učinila vezano za ovo ograničenje RH, dakle i u našoj zemlji vrijede ograničenja na ovim površinama. površinama. RH kao i većina država članica EU dozvoljava primjenu sredstava za zaštitu bilja na osnovi glifosata na površinama uz ceste i željezničke pruge za suzbijanje korova kao i u drugim zemljama to je trenutno što vrijedi. Dakle, možemo zaključiti da ne želimo da se stvori vakuum u donošenju eventualno ovog zakona. Nakon što na razini EU nije u provedbi nijedan zakon o zabrani ove aktivne tvari odnosno herbicida i sredstava za zaštitu bilja na razini ove aktivne tvari. Također podržavamo zaključke Odbora za poljoprivredu koji su definirani u sklopu posljednje sjednice odbora. Hvala. Evo imamo nekoliko replika, prva je poštovana zastupnica Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, pažljivo sam vas slušala dosta toga sam i pročitala, dajte sad malo to još pojasnite. odobrenje je bilo do od strane Europske komisije do 15. prosinca 2022., onda je išao prijedlog da se to produži do 15. prosinca 2023., Hrvatska taj prijedlog nije podržala jel tak. Jel taj prijedlog prošao ili nije prošao? To je prvo pitanje, znači to nam stvarno jasno recite. Druga stvar, znači mi tu sad imamo svojevrsnu rekli bismo sivu zonu, svi znamo da treba što manje upotrebljavati herbicide, pesticide itd., imaju štetnost na zdravlje ljudi, okoliša itd., mi smo napravili određena ograničenja da se ne uporabi u blizini vrtića, škola i to i zapravo koji je znači sad stav RH po tom pitanju u kom ćemo mi smjeru ići i koji je stav Europske komisije s obzirom na ovo što sam vas pitala? Jel sad taj prijedlog prošao, nije prošao, koji su daljnji koraci Europske komisije? 15. prosinca 2022. je prošao ne, što dalje? Hvala. **Majdak, Tugomir** Hvala na vašem pitanju. Dakle, RH kao što sam naglasio na svim odborima bila za ograničenje po pitanju upotrebe ove aktivne tvari to se očituje od 2019.g. pa nadalje, znači jasno se očituje da nismo za upotrebu ove aktivne tvari i da se u tom pogledu svrstavamo u onaj red zemalja koje podržava ograničenje po pitanju ove aktivne tvari. Dobro ste naglasili do prosinca prošle godine je vrijedilo produljenje roka upotrebe glifosata, Europska agencija za sigurnost hrane treba podnijeti znanstveno izvješće o štetnosti glifosata odnosno njezinoj daljnjoj primjeni i upravo to čeka se sada na razini EU da se podnese to izvješće i da onda dobijemo jasnu proceduru kako dalje …/Upadica Sanader: u nepovoljan položaj jednostranim donošenjem akta koje bi naše poljoprivrednike stavio u nepovoljan položaj. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovani zastupnik Marin Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Poštovani državni tajniče. Dubravka Šuica vam je poznata? Vjerujem da je, ja ću vam nju citirati, nju.

Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je glifosat vjerojatno kancerogen za ljude dok Europska agencija za sigurnost hrane smatra da nije vjerojatno.“ Dubravka Šuica. I sad Svjetska zdravstvena organizacija famozna vjerojatno je najteže opasan za ljude, to je vaša kolegica na itekako poziciji u Bruxellesu. I ja stvarno ne želim da ovo ispadne politikantstvo, znamo da šteti i lobiji guraju i to prolazi i ljudi nam obolijevaju i mi se pravimo ne znam što reć državni tajniče. Pa jel moguće da …/Upadica Sanader: Vrijeme./…nam čovjek bude prvi važniji od svega drugoga. Hvala. Dakle, da čovjek nam je uvijek prvi, proizvodnja hrane nam je izuzetno važna da proizvodimo zdravstveno ispravnu, kvalitetnu nutritivnu vrijednu i po zdravlje ljudi najmanje da tako kažem štetnu hranu. I u tom pogledu definitivno jasan je stav RH koja je od svih ovih godina vezana za upotrebu ove aktivne tvari i jasno zastupa stav za ograničenje dakle ove aktivne tvari. Vi sami ste naveli da je su dvije agencije na razni EU odnosno komisije jasno dali svoja izvješća, ponavljam RH se ne može dovesti u situaciju da imamo zakonski vakuum odnosno zabranjujemo nešto što nije u skladu prije svega sa eu zakonodavstvom, a onda i što bi bilo štetno

Hvala vam potpredsjedniče HS-a. Čl. 238., državni tajniče, ne nije jasan stav Hrvatske jer je Miro Bulj prije osam godina podnio ovaj prijedlog i Hrvatska 8 godina imala vremena da ide tijekom procesa zabrane glifosata i da tražimo nove ekološke i zelene politike dakle u našoj poljoprivredi, a mi ovisimo, na daljinski smo Bruxellesa i ne možemo se okrenut nalijevo ili nadesno bez Bruxellesa. Pa jesmo li slobodni i samostalna Hrvatska ili smo stvarno, ne znam šta, vagon koji ta lokomotiva gura gdje ga gura? Vi ste ovo iskoristili kao repliku, toga ste svjesni, pa dobivate opomenu. Sljedeća replika, poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani državni tajniče. Pa svi se mi slažemo s prijedlogom i drago nam je da je predsjednica Odbora za poljoprivredu predložila dakle da određene kompenzacijske mjere odnosno da pokrenemo taj vrlo ozbiljan dijalog, međutim, ono što ja vidim kao problem jeste velike okrupnjene površine koje su u Hrvatskoj isključivo u ratarskoj, u funkciji ratarske proizvodnje pa onda imate nekoliko tisuća hektara u posjedu određenih tvrtki i one naravno nikada neće moći naći niti biti zadovoljne s određenim kompenzacijskim mjerama za razliku od onih malih, tradicionalnih OPG-ova koji bi mogli dakle uz, kažem, određene kompenzacijske mjere prebaciti svoje poslovanje na odransku proizvodnju, blisku ekološkoj proizvodnji, ali sa onim sustavima koje ste vi stvorili i vaša Vlada to neće biti moguće i od tuda zapravo dolazi taj sukob i otpor kojeg hrvatska Vlada ima. Zahvaljujem. Hvala na vašem komentaru. Dakle u novom strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike, Hrvatska se javno odredila prema i zelenoj odnosno okolišnoj i klimatskoj ambicija i definirala mjere vezano za provedbu eko-shema, odnosno za agro-okolišne mjere koje naši poljoprivrednici mogu provoditi, bilo da se radi o, kako ste rekli, malim poljoprivrednim gospodarstvima ili onim srednjeg ili većeg tipa.

i mlade poljoprivrednike, ali i žene u poljoprivredi. Dakle sve ove mjere koje ste vi spomenuli, odnosno naveli da uključujući ekološku poljoprivredu, Hrvatska će provoditi, počevši s ove, s početkom ove godine zaključno do kraja razdoblja u kojem vrijedi strateški cilj zajedničke poljoprivredne politike Smatram da se u ovom Saboru jako dugo obmanjuje hrvatsku javnost kada se govori da se podupiru mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a s druge strane, imamo situaciju da smo maltene jedina država koja je članica EU koja ima toliki broj velikih sustava, a to se vidi i po broju hektara koji su im dodijeljeni na raspolaganje, a i po iznosima poticaja koji oni primaju i po iznosima koje povlači iz programa ruralnog razvoja. Na to smo upozoreni, dobili smo prijedlog rješenja, da se napravi capping i mi smo to odbili. Zahvaljujem. Vi ste to iskoristili kao repliku pa morate dobit opomenu. Sljedeća replika, poštovana Maja Grba-Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. U javnom prostoru se može čuti da smo neke zemlje zabranile glifosate. Da li je točno, da mi to točno odgovorite, da li je točno da je Austrija zabranila primjenu tog sredstva? **Majdak, Tugomir** Hvala. Hvala na vašem upitu. Ne, nije točno da je Austrija zabranila dakle upotrebu upotrebu aktivne tvari na temelju kojeg glifosata temeljem kojih su registrirana sredstva za zaštitu bilja usmjerena na ovo djelovanje herbicida. Dakle u Republici Austriji je registrirano, su registrirana 23 sredstva za zaštitu bilja na bazi glifosata, u R. Njemačkoj je registrirano 56 sredstava za zaštitu bilja na bazi glifosata, u Italiji je registrirano 104, su registrirana 104 sredstva za zaštitu bilja na bazi glifosata, u Francuskoj su registrirana 22 sredstva za zaštitu bilja na bazi aktivne tvari glifosat. Slijedi replika, poštovanog Davora Dretara. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani g. državni tajniče. Naravno, utjecaj pesticida koji sadrže glifosate ili jesu sami glifosat, izuzetno je težak za ljude, naročito za životinje. Vidimo ponekada sa tragičnim slučajevima ovdje kod nas u Hrvatskoj, u Međimurju, pomor pčela zbog korištenja pesticida glifosata, nedavno smo o tome raspravljali ovdje u HS-u kada sam jasno ukazao na činjenicu da svi da svi putem široke distribucijske mreže, u tzv. poljoprivrednim apotekama još uvijek bez problema kupiti glifosat odnosno pesticide iako je europskim propisima određeno da zato ipak treba imati dozvolu koja dokazuje edukaciju za korištenje. Predlažem da se još jednom pojača kontrola i smanji dostupnost tih otrova za ljude i životinje. Hvala. **Majdak, Tugomir** Hvala na vašem pitanju odnosno preporuci. Da, u RH kao i na razini EU strogo su propisani uvjeti odnosno standardi pod kojima se mogu nabavljati i kupovati sredstva za zaštitu bilja, herbicidi i ukupno pesticidi u poljoprivrednim ljekarnama i ne može znači bilo tko kupiti ovo sredstvo, mora imati za to definiranu definiranu iskaznicu kao poljoprivrednik koji je prošao obuku, dakle obuka je redovna na razini svake godine i ona se obnavlja vezano za obuku, nju provode djelatnici Uprave za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu odnosno bivši djelatnici savjetodavne službe, a od ove godine ćemo uključiti u okviru AKIS sustava široku mrežu konzultanata odnosno savjetodavaca koji će usmjeravati edukativne metode obrazovanja i općenito informacija, prenošenja informacija i znanja prema poljoprivrednicima. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika, poštovane Marijane Petir. Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Hrvatska je zabranila upotrebu glifosata na javnim površinama koje koriste naši građani i osjetljive skupine. I takav primjer slijede i druge države članice kad je riječ o zabrani glifosata na javnim površinama. No ni jedna država članica nije zabranila glifosat u poljoprivrednoj proizvodnji i u tom smislu su bile neke najave pa je predsjednik Macron najavio da će Francuska zabraniti. Nakon tog je povukao tu odluku. Luxembourg je čak donio odluku, pa je njihov sud sud poništio tu odluku. Austrija nije zabranila kao što ste i sami rekli što znači da očigledno postoji potreba poljoprivrednika da se s njima na tom pitanju dodatno komunicira obzirom na ove okolnosti koje imamo od strane Europske komisije. Mene zanima smatrate li da će hrvatski poljoprivrednici prihvatiti kompenzacijske mjere kojim želimo osigurati kako bi odustali od upotrebe glifosata u poljoprivrednoj proizvodnji? Hvala. Prije svega želim pohvaliti ovaj stav Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora na način zaključka koji je evo u ovom trenutku i prihvaćamo i podržavamo kako bi se kroz kompenzacijske mjere približili poljoprivrednicima na način da smanjuju upotrebu pesticida vezano za aktivnu tvar glifosata u razdoblju dok se na razini EU donese konačno rješenje. Dakle, ova naša podrška će jasno nam biti signal i poljoprivrednicima da prihvate kompenzacijske mjere i da krenu u tom smjeru. Dodatno evo kao što sam naglasio kroz eko sheme, kroz agrookolišne mjere odnosno kroz ekološku proizvodnju poljoprivrednici već sada smanjuju uporabu pesticida, time i aktivne tvari glifosat u okviru sredstava za zaštitu bilja koja su definirana vezano za ovu aktivnu tvar što je i cilj zajedničke poljoprivredne politike EU, odnosno cilj zelenog plana i strategija koja se provodi kroz zeleni plan. Zahvaljujem državni tajniče. Nemate više replika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Poštovana Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, gospodine predlagatelju, zastupnice i zastupnici. Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora raspravio je o ovom zakonu u svojstvu matičnog radnog tijela. Raspolagali smo i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske koja ne prihvaća ovaj prijedlog zakona. Cjelovito izvješće je prisutno i dostupno na stranicama Hrvatskog sabora. Ja ću se samo detaljnije osvrnuti na zaključke koje smo predložili. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o zabrani glifosata, Hrvatskom saboru usvajanje sljedećih zaključaka, pa i vas molim da to podržite kod glasovanja. koji napuste korištenje glifosata mogla zagarantirati konkurentnost poziva se Ministarstvo poljoprivrede da s ciljem smanjenja korištenja glifosata pokrene dijalog sa Europskom komisijom kako bi se kreirale mjere kojima bi se poljoprivrednim proizvođačima koji napuste korištenje glifosata u proizvodnji kompenzirao porast troškova proizvodnje i osigurala održivost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Poziva se Ministarstvo poljoprivrede da pokrene dijalog sa Europskom komisijom kojim bi se osigurala dodatna ulaganja u istraživanja i razvoj alternativnih, manje škodljivih sredstava za zaštitu bilja čija bi zamjenska aktivna tvar bila sigurnija i manje škodljiva za prirodu, okoliš i zdravlje ljudi i životinja, a jednako učinkovita u zaštiti bilja u poljoprivrednoj proizvodnji. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u roku od 6 mjeseci od usvajanja zaključaka izvijesti Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora o provedbi ovih zaključaka. Hvala lijepo. Hvala zastupnici odbora. Sad otvaram raspravu. Prvi prijavljeni je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani zastupnik Davor Dretar. Hvala poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, naša draga saborska tajnice. Za početak ono što stvarno zabrinjava sve nas koji smo svjesni da nešto tako opasno kako za ljude, tako i za životinje, tako i za prirodu kao što je glifosat i dalje biva žrtvom političkog odlučivanja i političkih procesa kao što je poštovana zastupnica Petir ovdje rekla i predsjednica Odbora za poljoprivredu čuli smo iz izvješća zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da pokrene dijalog sa Europskom komisijom, a isto to Ministarstvo poljoprivrede za šest mjeseci treba izvijestiti nadležni odbor u ovom slučaju naravno Odbor za poljoprivredu kako bi rekli narodskim jezikom što se je dogodilo, je li se nešto pokrenulo sa mrtve točke. Svima je nama jasno da smo tu u jednom dugotrajnom procesu u kojem treba pokrenuti dijalog ako se ne varam. Mislim da će i poštovana zastupnica Petir već reći mi smo bili na glasovanju protiv korištenja glifosata u Hrvatskoj, ali smo nadglasani ako se ne varam na nivou Europe. slažem se i suglasan sam da se još jednom pokrene i čak štoviše intenzivira dijalog sa Europskom komisijom u svrhu zabrane glifosata. znanstvena zajednica dosta luta, Svjetska zdravstvena organizacija u svome izvješću navodi citiram: „Glifosat je vjerojatno kancerogen za ljude“, a onda naravno jedna europska agencija kaže ne postoji povezanost korištenja glifosata i kancerogenih oboljenja kod ljudi. Dakle, vidimo da zdravstvena zajednica, znanstvena zajednica nije u potpunosti sigurna i ne može donijeti precizan stav, ali trebamo li preciznije pokazatelje od strahovitih pomora pčela prilikom korištenja sredstava za zaštitu bilja ili naravno za uništavanje nametnika. 2010. prisjetimo se katastrofe za Međimurje. 57 milijuna pčela uginulo je nakon što je jedan ratar prskao svoja polja. O ulozi pčela u naravno hranidbenom lancu cijele naše ljudske zajednice ne treba uopće trošiti riječi. Svima je nama jasno, ako nema pčela nema poljoprivrede, ako nema poljoprivrede nema hrane, ako nema hrane nema nas. Ponekad premda Zdravstvena zajednica kao što sam i rekao nije u potpunosti sigurna oko glifosata, mogu nam pomoći primjeri iz sudske prakse. Amerikanac Dwayne Johnson koristio je glifosat odnosno sredstvima koja sadrže glifosat, prskao je svoje poljoprivredne površine, nakon nekoliko godina korištenja glifosata, primijetio je da mu se zdravstveno stanje promijenilo. Nakon pregleda, dijagnosticiran mu je rak krvi. Dwayne Johnson pobijedio je na sudu uz odštetu tvrtke Monsanto u visini od 78 milijuna dolara. Postoji još niz i niz takvih sudskih presuda u kojima su teško oboljeli pojedinci uspjeli dokazati povezanost između kancerogenog oboljenja i korištenja glifosata te naravno, ostvariti i adekvatne odnosno pravno važeće sudske odštete. Nevjerojatan je podatak koji može naći bilo tko, godišnje se na zemlju i oranice baci milijardu kilograma glifosata. Zamislite o kojoj se količini radi pa onda još jednom razmislite o utemeljenim činjenicama koje kažu da glifosat teško oštećuje i narušava biološku raznolikost, priroda prva trpi posljedice korištenja glifosata. Njegova je formulacija kancerogena, glifosat je hormonski otrov ili endokrini disruptor koji narušava hormonsku ravnotežu ljudi i životinja. Podaci iz prakse kažu, glifosat koji nam na tržište dolazi tamo negdje sredinom 70-ih godina najrašireniji je herbicid na svijetu koji pak može u ljudski organizam dospjeti preko hranu koju konzumiramo, s čime nažalost veliki broj ljudi nije upoznat. Britanska agencija za sigurnost hrane procijenila je da je trećina kruha kontaminirana tragovima glifosata. Amerikanci pak tvrde da je 90% soje koju proizvodne kontaminirano glifosatom. U njemačko istraživanje dokazalo da je svako drugo pivo kontaminirano glifosatom. U 18 europskih zemalja provedeno istraživanje, pokazalo je da prisutnost toksičnog herbicida na bazi glifosata u urinu ima nevjerojatnih 44% Europljana. Prisutnost tragova glifosata u našim tijelima zabrinjavajuća je jer se taj herbicid povezuje s brojnim zdravstvenim problemima od metaboličkih problema, bolesti jetre i bubrega pa sve do raka. I ponovit ću još jednom, niti znanstvena zajednica nije sigurna, Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je glifosat vjerojatno kancerogen za ljude, a Europska agencija za sigurnost hrane smatra da to pak nije vjerojatno. Smatram da u tom raskoraku Hrvatska ipak treba zadržati svoj stav, da treba naravno, intenzivirati, kako se ovdje kaže, naravno jednim dobrim i korektnim političkim rječnikom, pokrenuti dijalog s EK i jednostavno vidjeti kako ćemo dalje. Činjenica jest da će to, kao i mnoge odluke koje direktno utječu na ljudsko zdravlje ili kapacitet poljoprivredne proizvodnje i dalje ostati u rukama politike i oko toga ne treba imati nikakvih iluzija. Jednoga dana, kao što je zabranjen zloglasni DDT, bit će zabranjen i glifosat. Činjenica koja precizno ukazuje da politika odlučuje o tome i jest ono što smo svi mi zastupnici koji smo dobili ove materijale na uvid mogli vidjeti da je ovo zakonski prijedlog koje je poštovani zastupnik Bulj podnio u rujnu 2020. g. Dakle u činjenici da je već nama ovdje u HS-u bilo potrebno 2,5 godina da taj zakon stavimo na raspravu, ustvari dovoljno govori o činjenici, ne brinemo dovoljno za vlastitu poljoprivredu, ne brinemo dovoljno za vlastitog čovjeka i c, politika se ponovno u sve miješa i želi u svemu imati svoje prste, a to naravno nije dobro niti za ljude niti za naš okoliš niti za hrvatske oranice niti za hrvatskog čovjeka. U ime predlagatelja, Miro Bulj. Da se mi ne bi ode puno lagali, ode je pitanje stava parlamenta i hrvatske države. 2021. g. u Beču, medicinsko istraživanje, medicinsko sveučilištu u Beču su dokazali da je štetan, karcogen glifosat. Međutim, Bayer koji je kupio Roundup znači taj proizvod koji je prvi nastao, koji je Monsanto proizveo, u biti Bayer je to odbijao i oni lobiraju, znači Monsanto, Bayer su vlasnici, oni cijelo vrijeme imaju svoje lobiste. Tako da 2022. g. već je trebala zabraniti glifosat. Ja sam prije 5 godina da znači ovaj Zakon, pardon, u prošlom mandatu, a u ovom mandatu 2020. .../nerazumljivo/... kolega Dretar, znači ove godine, ove u ovome mandatu 2020., ali bilo je u proteklom mandatu koliko nam triba. Znači, ovdje se isključivo pogoduje Monsantu i tim industrijama koje imaju ogromne dobiti. Ja bi ode samo rekao, nemojmo više dozvoljavati da naša dica budu pokusni kunići. Samo ono što se događa, kolegice Bujević, trudnicama i što je dokazano je katastrofalno, na djecu djeluje na mozak, na živčani sustav, organi djeteta, intenzivno se razvijaju teški, teške bolesti, a razvoj se nastavlja i nakon rođenja. Znači ta bolest je katastrofalna. Za trudnice. I nemojmo se čuditi zašto nam zdravstveni sustav ovoliko ima bolesti, povećanja tumora, pa Hrvatska, neka kaže koliko je povećanje broja tumora. Pa mi u tonama, evo, kasnije ćemo iznijeti podatak, koliko godišnje tona prodamo glifosata, u tonama. I još jednom ponavljam, mi mislimo da iđemo na selo na čisti zrak, a u biti iđemo u oaze od tumora ako koristimo ova sredstva. Mi moramo zaštiti naše poljoprivrednike i poljoprivredno zemljište i dao sam zakon o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta baš iz razloga da zaštitimo male naše proizvođače. Ružica Vukovac dobro kaže ako je nama interes zaštiti proizvođača, a ne velike korporacije koje se ne mogu snaći, potičimo naše mlade OPG-ovce za ovaj novac kad ukinemo koji ulažemo u zdravstvo i za ove bolesti tumore naši ovaj naš narod. Ovo je industrija GMO proizvoda, uništavanje sjemene, autentičnog, autohtonog i kontrola tržišta prehrambenih proizvoda. se ne razumije./… je kontaminirano u urinu se našo ovaj je glifosat, Hrvata pola e u istraživanju 2013. ima glifosat, u urinu je pronađeno i tako u cijeloj Europi. I mi se i dalje mislimo idemo pregovarat sa Europskom komisijom. EU je mogla i trebala to već 2022. završiti priču po svemu, pa uključio se predsjednik Francuske svjestan posljedica za zdravlje ljudi, a mi ako hoćemo razvijati domaća gospodarstva, male OPG-ove da ostanu ljudina selu, a ne multinacionalne kompanije koje će kupovati poljoprivredna zemljišta, dao sam i zakon rekao sam o zabrani poljoprivrednog, prodaje poljoprivrednog zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama, onda mi ovim zakonom ako ovo ne podržimo pogodujemo isključivo velikim multinacionalnim kompanijama proizvođačima herbicida, pesticida, proizvođačima hrane, kontrolorima sjemena, autentičkog sjemena. ako nam je cilj zaštiti zdravlje koje je broj jedan ljudi onda ćemo taj novac uštediti na zdravstvu koje ulažemo za liječenje od oboljelih. Nemojmo se čuditi svi kad rečemo kako obolijevaju svi oko nas, zbog čega jel to genetika, svi se mi pitamo. svojim obiteljima svi imamo slučajeve kako mladi ljudi obolijevaju. A ako istraživanje kaže da je to jedan od uzročnika jel se to u Hrvatskoj koristi mi nemamo drugoga nego zabranit i po Bogu i po čoviku. Ili smo hulje ili smo licemjeri ako to nećemo. Nešto jesmo. Ili smo plaćenici. A Hrvatski sabor, i Austrija je donila zakon o zabrani 2019., donila je uvažena predsjednica odbora Petir. Macron poteže to pitanje, al vi ste bili u Europskom parlamentu, al vi znate da tu lobisti rade svoj posao protiv interesa zaštite malih poljoprivrednika, nego za ove velike korporacije. Zahvaljujem. Poštovani kolega čini se da se ovdje sve svaljuje na leđa poljoprivrednika. Međutim, evo igrom slučaja sam jutros prolazila pored osnovne škole na Maksimiru gdje je 10-ak metara od otvorenih prozora u kojima, od učionica u kojima su sjedili osnovnoškolci, gospodin valjda u svemirskom odijelu sa žutom kanticom vjerojatno Totalom špricao zelene površine uz ogradu škole. Ja sam ostala zatečena i pitam se, tko štiti tu djecu, on se zaštitio, al tko štiti tu djecu. Ili još gore je znati da mnogi načelnici dopuštaju isto tako špricanje javnih površina sa takvim jakim herbicidima, pesticidima samo da ne bi morali trošiti novac na košnju i onda nam ti otrovi dolaze u vodotoke, dolaze u bunare i naravno truju naše stanovništvo i vi im ne možete ništa. Nažalost ugrožena su naša djeca i mi od djece trudnica, djeteta još nerođenoga ne možemo raditi pokusne kuniće. Čak više nisu pokusni kunići nego je dokazano da je ovo opasno po život i mi sad svjesno donosimo odluku, tu se pozivamo na demokršćanstvo, pozivamo se na ljudskost, na pravednost, a u biti mi svjesno i dalje odgađamo i podržavamo kao parlament najveće tijelo u RH, pa bez obzira na Bruxelles na njihov nekakav mali minus ili upitnik, na nekakvo viđeno minusa, pa mi imamo obavezu ovo donit, zaštiti to dite ako je netko koristio, bespravno sad koristi ili ne znam na koji način dođe u svemirskom odjelu kraj našeg diteta, trudnice da povija bolesnika, da babe, nebitno, da poliva cidofor glifosat. On je direktno ubija mladog čovjeka. I mi moramo stati ovome na kraj. Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj mislim da nije dobro slati poruke da ljudi koji idu na selo nek ne idu na selo i da će se tamo otrovati. Time rušite ugled hrvatskih poljoprivrednika koji na održiv način koriste pesticide jer mi koristimo 40% manje pesticida nego što je to primjerice slučaj u EU koja je smanjila tek za 20%. Ja vas molim da ne šaljete takve poruke. Drugo Hrvatska je zabranila upotrebu glifosata na javnim površinama prije više od godinu dana. To ste mogli učiniti vi kao gradonačelnik Sinja ili bilo koji drugi gradonačelnik, niste to učinili pa je država reagirala. Mene zanima hoćete li kao gradonačelnik uvesti kompenzacijske mjere za sinjske poljoprivrednike koje ćete na taj način potaknuti da odustanu od korištenja glifosata u poljoprivrednoj proizvodnju. E sad smo došli do onoga kada lobist ključni želi osporiti nešto ko što je Marijana Petir koja je bila u Europskom parlamentu, brani i odužuje da nekakvim kompenzacijskim mjerama. Ne samo da kao gradonačelnik kompenzacijskim mjerama nego sam sa 700 tisuća kuna povećao potpore poljoprivrednicima na milijun i 700 tisuća kuna u Gradu Sinju. Što se tiče glifosata ja se borim, ja sam gradonačelnik znači još te dvi godine protiv tih koji su išli u Europski parlament poslušno kao digli smo ruku protiv, a ovdje ćete glasati za. Vi ste samo poslušno radili protiv interesa seljaka, a selo ja živim na selu. Ja ne govorim protiv sela dozvoljavate da u europskom, da dozvoljavate da se koristi glifosat. Ja sam za zabranu glifosata, za zabranu GMO proizvoda. Vi koji jednostavno želite sad nekakvom pričom umanjiti ovo što je pred tri godine predano. …/Upadica Sanader: Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Povrijeđen je članak naravno 238. zastupnik Bulj je teško optužio zastupnicu Petir da je ona nekakav lobist Monsanta ili ne znam nekakvih drugih kemijskih grupacija što je apsolutno netočno. Mi smo jučer imali sjednicu Odbora za poljoprivredu, gdje je bio nazočan gospodin Bulj i gdje se složio sa svime onime što smo rekli, a danas teško optužuje nas koji smo sjedili skupa sa njim u istoj prostoriji. Ovo je stvarno nedopustivo. Slažem se sa vama, nije u redu takvo obraćanje. Marijana Petir povreda Poslovnika. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Evo hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj je povrijedio članak 238. jer me je teško uvrijedio. Mislim da je ovo nasilničko ponašanje koje on provodi nadamnom i nad drugim zastupnicima. Šalje poruke koje su doista ispod svake razine, jer sam ja glasala na europskoj razini protiv uporabe glifosata, a zahvaljujući meni je cijela Hrvatska proglašena zemljom slobodnom od GMO-a. Dok vi napravite bar što crno stane pod nokat koliko sam ja u zaštiti poljoprivrednika i biološke raznolikosti onda se javite, a ovo vaše ponašanje je sramotno i očekujem da mi se ispričate. Povreda Poslovnika Miro Bulj. Apsolutno ništa niste radili osim što ste bili dobri PR Stipi Mesiću to ste odlično radili. I dalje vi ste prvi mene povukli za jezik prvi, gdje ste nametnuli tezu da sam ja za ovo. Međutim je činjenica da vi želite ne prihvatiti ovaj zakon. Vidjet ćemo danas na glasanju kako ćete glasati ako ste vi protiv, mogli ste vi dati ovaj prijedlog ne bi vam branio davno još. Vi ste ovo iskoristili za repliku. Dobivate opomenu. Stipan Šašlin povreda Poslovnika. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući, poštovani kolega Bulj. Već sam vam malo prije rekao u replici, a sad vam ponovno ponavljam. Vi ovo sada govorite samo zato što su uključene kamere ovdje, zato što ovo gleda hrvatska javnost, samo zato. Jučer ste na odboru za poljoprivredu sasvim drugačije govorili. Složili ste se apsolutno, prihvatili ste i sami ste svjesni da jednostavno u ovom trenutku to nije moguće, a zašto vi u Sinju ne zabranite uporabu glifosata, odnosno ne, zašto? Evo probajte pa ćete vidjeti kako ćete proći. Hvala. Vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Marin Miletić poštovani zastupnik, sljedeće replika. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Miro Bulj, ono što mene boli, dakle ja sam samo tri godine, sad će biti uskoro zastupnik u Hrvatskom parlamentu i neke dvije godine u ovoj temi. Dakle, mene boli da vidim i ovdje određene lobije, jer što je stvar? Dakle, ekološka proizvodnja mi bi trebali reći kao država nema alternativu, nema alternativu, zdravlje nema alternativu i hajmo sad vidjeti što možemo napraviti da idemo tim smjerom da se zabrani i sve ono što nanosi štetu našoj zemlji i zdravlju naših građana. I ja to uvijek ću pohvaliti u svom govoru sve zastupnike tko god tome doprinosi, ali me zanima to evo da li vi prepoznajete u tome nedovoljnu angažiranost svih nas ovdje u Hrvatskom parlamentu?

i naravno da je nekontrolirano na tržištu glifosat, nekontrolirano. I vi sad očekujete od lokalnog čelnika da u poljoprivredi, da jedan lokalni čelnik. Zašto? Jer ste licemjerni. Ja kao saborski zastupnik Parlamentu predlažem, hrvatskom Parlamentu već sedam godina, osam se vrti ovaj dokument da zabranimo glifosat, da budemo hrabri. A ne mi smo u Europskom parlamentu bili protiv, a ovdje nećemo biti protiv. Stane li to licemjerstvo? Jel' ste svjesni da neće proći gore jer niste bitni. To je minoran broj zastupnika, minoran broj utjecaja, a sama Šuica govori da je ovo štetno i da triba zabraniti. Pa evo ja ću povući prijedlog vi ga podržite neka bude vaš, evo kolegica Petir da ne bi bila uvrijeđena jer ona je jedina ikona sela u Hrvata. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovanog zastupnika Marina Miletića. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Sanader, poštovani državni tajniče, kolegice, poštovani kolege vladajući i kolege iz oporbe. Teška je ovo tema, iako bi trebala biti poprilično jednostavna ali u stvari ništa nije jednostavno koliko god nam se čini da je katkad to tako. htio bih ovu raspravu iskoristiti za pokušaj da se ukaže na određene stvari za koje mislim da hrvatska javnost mora znati, a s druge strane htio bih pohvaliti htio bih pohvaliti kolegu Miru Bulja ako se ne varam koji je prvi put prije osam godina je u hrvatskom Parlamentu progovorio o štetnosti glifosata. I danas ovdje raspravljamo treba li zabraniti glifosat ili ne. Pa ja ću, dopustite mi ipak ne mogu pobjeći od svog habitusa u ovim raspravama, ako sam ja dobro shvatio ministarstvo tu je kolegica Petir kao predsjednica Odbora naše ministarstvo nije bilo za odgodu. Da, odnosno bilo je za zabranu ako mogu tako reći, odnosno za produženje uporabu glifosata jel' tako? Dakle, naše ministarstvo je, jednostavnim jezikom ću govoriti bilo protiv glifosata, protiv glifosata. E sada dakle rekao sam vrlo jasno, ja sam u hrvatskom Parlamentu uskoro će biti tri godine, posljednje dvije godine negdje samo u tematici u poljoprivredi i naravno da se ja tu ne mogu sad komparirat sa kolegom Mirom Buljom koji je cijeli život poljoprivrednik ili s kolegicom Petir koja je radila i EU Parlamentu i ovdje je predsjednica Odbora za poljoprivredu, ali mogu vam govoriti ono što znam. A iz neposrednog kontakta s proizvođačima, evo ja ću sutra bit cijeli dan ujutro u Gorskom kotaru, a popodne u Istri sa stočarima našim, sa poljoprivrednicima i oni mi kažu Marine mi kao proizvođači nismo protiv, ali ajmo vidjet što imamo sve od alternative. Evo govorim ovdje dakle, al mi nismo protiv, znači mi smo protiv glifosata da ako građani koji nas prate da budem skroz jasan. I sada imamo tu puno lobija o kojima kolega Bulj je govorio i kolegica Ružica Vukovac isto tako je govorila, mi imamo trgovačke lobije, imamo uvozne lobije, imamo farmaceutske lobije s kojima nažalost smo itekako bili upoznati tijekom tri godine pandemije i sad imamo priču dakle, a koji su to lobiji koji će se boriti za naše poljoprivrednike, za našeg seljaka, za hrvatskog seljaka. I ja ne umanjujem ničiji doprinos tome, ja stvarno apsolutno ne umanjujem, meni je Hrvatska prva stranka onda moj Most,

namjerno sam citirao Dubravku Šuicu, dakle njihovu ženu moći na poziciji moći koja u svom izlaganju u Europskom parlamentu, sad ću mrvicu duže al samo nekoliko rečenica, govori kako je glifosat na tržište stigao '74. najrašireniji herbicid u svijetu koji dolazi u naš organizam preko hrane koju konzumiramo s čime velik broj ljudi nije upoznat. Onda je uvažena Šuica govorila kako Britanska agencija za sigurnost hrane procjenjuje da je trećina kruha kontaminirana tragovima glifosata, kako Amerikanci tvrde 90% soje koju oni proizvode je kontaminirano glifosatom, kako Nijemci tvrde da je svako drugo pivo kontaminirano spomenutim herbicidom. Njemačko istraživanje, ovdje smo isto čuli nešto o tome pokazalo je da je prisutnost toksičnog herbicida na bazi glifosata u urinu ima nevjerojatnih 44% Europljana. I onda kaže kolegica Šuica, citiram: „Prisutnost tragova glifosata u našim tijelima je zabrinjavajuć jer taj herbicid se povezuje s brojnim zdravstvenim problemima od metaboličkih problema, bolesti jetre, bubrega pa sve do tumora.“ I šta sada dragi kolegice i kolege? Mi imamo Svjetsku zdravstvenu organizaciju famoznu koja tvrdi da je vjerojatno kaže kancerogen za ljude.

legitimni, ali lobiji. Guraju se zakoni, podmazuje se večere, izlasci, izleti i to radi Monsanto. Dakle, Monsanto lobira za nešto što nanosi štetu zdravlja građana Europe zato jer im tu se vrte milijarde, milijarde i milijarde, milijarde, milijarde i milijarde. I čuli smo imamo farmaceutske trgovačke uvozne lobije, a koji su to lobiji koji se bore za hrvatskog seljaka i za zdravlje naših građana? Ovdje je kolega Bulj, kolegica Vukovac prije su govorili kako sada ako sam ih dobro shvatio i Macron čelni čovjek Francuske ako sam dobro shvatio govori o štetnosti glifosata i o tome da će Francuska ić isto ka tome ka zaštiti zdravlja građana Francuske. Ono što meni posebno smeta, dakle mi znamo danas da i GMO soja i ekološka da su na burzi izjednačene, mi znamo danas da je 90% uvoznog mesa hranjeno GMO sojom, 90% uvoznog mesa. Mi danas znamo koliko toga nam lošeg dolazi kroz hranu bolesti, a ovdje je kolega Bulj dobro govorio kroz hranu nam dolazi zdravlje, da, ali i bolest. I ovdje je ključno pitanje, što država radi da zaštiti zdravlje građana? I čuli smo ovdje kažu pa da ali trebamo uporabiti glifosate, ali zdravlja koju cijenu ima, kolko košta liječenje? Ne dao vam Bog nikome od vas da ikad budete u nekim takvim situacijama, koliko košta liječenje osobe koja boluje od najtežih bolesti, koliko to košta državu? A ovdje čuli ste dakle njemačko istraživanje kaže 44% Europljana da u urinu, u urinu imaju taj otrov koji im je došao kroz hranu. I vidite, ja ulogu Parlamenta, ja razumijem da neke stvari možda trenutno mi kad razgovaramo neću nije moguće da sada HOK doć presjeć i reć od sutra, ali kolega Bulj je prije osam godina predložio ovaj zakon, prije osam godina i ja kolega Bulj pohvaljujem vašu inicijativu da vi date vladajućima, evo ja ću vam to prvi potpisat da date vladajućima vaš prijedlog zakona i neka vladajući to izglasaju, a Klub MOST-a će dignuti ruku za zabranu glifosata. Miro Bulj prvi, ja drugi, Drele kaže gospodin Dretar treći, a vjerujem mnogi kolege iz oporbe jer znamo koliko on šteti zdravlju građana RH. Vi imate Svjetsku zdravstvenu organizaciju koja tvrdi da je kancerogen. O čemu mi pričamo, pa ajmo onda zajedno tražiti, ajmo potaknuti znanstvenu zajednicu, ajmo potaknuti naše poljoprivrednike, ajmo potaknuti sve one ljude koji su duboko u toj temi da nađemo najbolja rješenja za ekološku proizvodnju koja nema, ne smije imati alternativu, da zaustavimo uvozne lobije, da omogućimo hrvatskom proizvođaču da proizvodi kvalitetnu i zdravu hranu koja će tako dolaziti na stol građanima RH. Ajmo onemogućiti sve one, sve one koji na bilo koji način dovode do ugroze zdravlja građana naše zemlje. Ja mislim da je to jedan od ključnijih stavki kojima bi se mi trebali ovdje baviti u hrvatskom parlamentu. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovane zastupnice Marijane Petir. Evo ispričavam se zastupnice, prije nego počnete pozdravljam vas da pozdravite učenike Obrtničke škole za osobne usluge u Zagrebu koji su na našem, naši Evo pridružujem se vašim pozdravima Obrtničkoj školi iz Zagreba. Pozdravljam vas zastupnike i zastupnice i državnog tajnika koji je danas ovdje sa nama. Kao što smo već čuli iz dosadašnje rasprave oko uporabe glifosata lome se koplja. Riječ je o aktivnoj tvari u sredstvima za zaštitu bilja. Ja sam bila među onim zastupnicima Europskog parlamenta koji su uputili prigovor Europskoj komisiji onog trenutka kad je Europska komisija najavila da će produžiti rok od 10 godina za aktivnu tvar glifosat. U tome su me podržali i kolege iz HDZ-a. Naš je zahtjev bio da zbog interesa učinkovite zaštite bilja u poljoprivrednoj proizvodnji se u roku od 2 godine razvije zamjenska tvar a jednako učinkovita u suzbijanju štetnika kao glifosat. No, taj naš prijedlog gdje smo mi dakle željeli ograničiti uporabu glifosata na samo dvije godine nije dobio podršku već je donesena odluka da se to odobrenje produžuje na 5 godina do prosinca 2022. godine. Nakon toga je Europska komisija predložila što je većina država članica i podržala prijedlog da se to odobrenje za korištenje glifosata produži na još godinu dana. No, tome su se usprotivile Hrvatska, Luxemburg i Malta dok su Francuska, Njemačka i Slovenija bile suzdržane. Komisija je unatoč protivljenju produžila odobrenje za korištenje sredstava za zaštitu bilja na bazi glifosata u uniji do 15. prosinca 2023. godine i znamo svi da je RH kao država članica dužna poštivati tu tu odluku bez obzira što za tu odluku nije glasovala. Zaključci EFS-e o kojima će ovisiti mogućnost ponovnog odobravanja ili ne odobravanja sredstava za zaštitu bilja na bazi glifosata će dostupni u srpnju ove godine, a one države članice koje su najavile zabranu upotrebe glifosata u poljoprivrednoj proizvodnji na kraju su od te odluke morale odustati zbog zajedničkih pravila EU. Europska komisija je u nekoliko navrata jasno dala do znanja da države članice ne smiju u potpunosti zabraniti upotrebu sredstava za zaštitu bilja koja sadrže odobrene aktivne tvari u sredstvima za zaštitu bilja. Stoga bi ovaj prijedlog zakona kako je to formulirano kada bi se usvojio u Hrvatskom saboru doveo u poziciju Hrvatsku da krši europsko pravo. Međutim, ono što je moguće napraviti i ja uvijek volim razgovarati racionalno i tražiti rješenja, a ne politikanstvom skupljati bodove iako unaprijed se zna da neke stvari znači ono što mi možemo mi možemo ograničiti upotrebu sredstava za zaštitu bilja i već smo sada došli do svega 22 sredstva za zaštitu bilja koja su na bazi glifosata. Francuska je također na istoj toj brojci. I ponovit ću još jednom jer ovdje se uporno iznose neistine. Predsjednik Macron je najavio zabranu upotrebe glifosata i povukao je tu odluku. I molila bih da se ne ponavljaju opetovano neke stvari koje nisu točne. Naravno da ju je povukao zato što je EU produžila dozvolu za glifosat do kraja 2023. godine. Austrija ima registrirano 23 sredstva za zaštitu bilja na bazi glifosata i također nije zabranila glifosat u poljoprivrednoj proizvodnji. Znači tih 23 sredstava na bazi glifosata se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji kao što se primjerice u Njemačkoj koristi 58, a u Italiji čak 104 takva sredstva. Sve države članice dužne su ograničavati uporabu sredstava za zaštitu bilja na osnovi glifosata te drugih aktivnih tvari sukladno onim ograničenjima koja su propisana u propisima o održivoj uporabi pesticida. To znači da je svaki gradonačelnik koji u svojoj nadležnosti ima komunalno poduzeće već mogao uvesti zabranu upotrebe glifosata na javnim površinama. Zašto to Miro Miro Bulj u Sinju nije učinio ili neki drugi gradonačelnik ja ne znam, ali znam to da smo mi kao država obzirom da smo vidjeli da gradonačelnici ne koriste taj instrument da mogu povući glifosat i ne koristiti ga kroz svoja komunalna poduzeća na javnim površinama mi smo u tom smislu promijenili Zakon o pesticidima prošle godine i država je zabranila korištenje glifosata na svim javnim površinama. Tako da su se općine i gradovi dužni toga Cilj Europske komisije koji slijedi i Hrvatska je smanjiti upotrebu pesticida za 50% do 2030. godine, no u našoj domaćoj hrvatskoj poljoprivredi i sada se upotrebljava manje pesticida nego u ostatku EU i mislim da nije dobro s ove govornice slati poruke da je selo zatrovano zato što je to velika laž i neistina jer naši poljoprivrednici uglavnom na održiv način koriste pesticide, o tome govore i postoci s kojima raspolažemo da su naši poljoprivrednici smanjili upotrebu pesticida za gotovo 40% dok je prosjek smanjenja upotrebe pesticida u EU svega 20%, znači bolji smo za duplo od EU odnosno za duplo manje koristimo pesticida što je pozitivno. Vidljivo je također da se broj sredstava za zaštitu bilja na bazi glifosata smanjuje, no moramo ovdje istaknuti da sami poljoprivrednici smatraju glifosat jednim od najučinkovitijih sredstava u borbi protiv korova i protive se njegovoj zabrani. Oni su se nama obraćali, obraćali su nam se i nakon našeg glasovanja u Europskom parlamentu i nakon što je Ministarstvo poljoprivrede na vijeću glasovalo protiv produženja dozvole za glifosat. Ovaj prijedlog zakona nije uzeo u obzir stav poljoprivrednika, a taj stav ne smijemo zanemariti i trebamo onda u tom smislu promišljati, ako oni smatraju da im je to jedino učinkovito sredstvo koje im može pomoći u suzbijanju višegodišnjih korova u trajnim nasadima, višegodišnjih korova nakon žetve, na području i održavanju šumskih sastojina, onda moramo vidjeti kako naći rješenje za takav njihov stav i probleme s kojima se oni eventualno mogu suočiti. Oni su nam rekli da bi potpuno ukidanje proizvodnje dakle korištenje sredstava za zaštitu bilja na bazi glifosata u njihovoj proizvodnji izazvalo jednu kočnicu i podizanje cijena poljoprivrednih proizvoda. Također su rekli da moramo voditi računa o tome ako se jednostrano uvede takva vrsta zabrane što to znači ako druge države članice nastave sa korištenjem glifosata i kako ćemo mi poduprijeti konkurentnost domaće hrvatske poljoprivrede u odnosu na druge, te su iz tog razloga izrazili neslaganje s ovakvim prijedlogom. Dok čekamo znanstveno utemeljenu odluku na razini EU o upotrebi glifosata u našem klubu zastupnika smatramo da je važno ponuditi određena rješenja, ta rješenja su ponuđena kroz Odbor za poljoprivredu i mi ćemo ta rješenja podržati, znači mislimo da je jako dobro da se poljoprivrednike odvrati od uporabe glifosata dok nemamo zajedničkog europskog rješenja, a to znači da možemo u dijalogu sa Europskom komisijom predložiti da se uvedu kompenzacijske mjere za one poljoprivrednike koji će odustati od uporabe glifosata. Pozivam i čelnike lokalne uprave, gradonačelnike i načelnike, evo i gradonačelnika Sinja da i on svojim poljoprivrednicima kaže nemojte više koristit glifosat, grad Sinj će vam dati potpore za to. Isto tako mislimo da je jako važno da Europska komisija izdvoji financijska sredstva za inovacije i razvoj i da krene u smjeru traženja zamjenske aktivne tvari za glifosat jer mi ne možemo poljoprivrednike ostaviti bez sredstava za zaštitu bilja, to valjda svako razuman zna jer bi time doveli ugrozu u poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj, ali možemo inzistirati da se ulože financijska sredstva kako bi se kroz znanost, inovacije i razvoj tražila nova aktivna tvar koja bi bila jednako učinkovita, ali bi bila prijateljskija odnosno manje škodljiva ako tako možemo reći prema životinjama, okolišu i naravno prema ljudima. U tom smislu će naš klub, kao što sam već rekla, podržati upravo takav jedan oblik agroekološke tranzcije gdje želimo subvencijama pokriti povećane troškove koje će poljoprivrednici imati kad odluče napustiti proizvodnju koja uključuje sredstva za zaštitu bilja na bazi glifosata. Vjerujemo da će to u bitnom doprinjeti i očuvanju biološke raznolikosti, ali isto tako i cjelokupnoj održivoj ravnoteži. Na kraju želim reći da će na razini EU Hrvatska i dalje zauzimati stav da se ne produžuju dozvole za aktivnu tvar glifosat, te ćemo u okviru naših mogućnosti…/Upadica ove prijedloge koje sam već iznijela. se ne razumije/…u ime Kluba HDZ-a da kao predlagatelj samo kažem da nije mi jasan opet stav nakon 6, 7, 8.g. šta ovaj prijedlog stoji i slobodno ga prepišite i donesimo zabranu, pa makar dajmo mu nekakav rok, al nek se zove zabrana korištenja glifosata jer vrijeme prilagodbe je moglo bit. A uspoređujući gradonačelnike sa ovim zakonom, da ja sam godinu i 10 mjeseci gradonačelnik, digao sam poljoprivredi sa 700 tisuća kuna potpore na milijun i 700 tisuća kuna, novi program sam donio potpora i naravno što se tiče komunalnih poduzeća ja sam samo jedan od suvlasnika, donedavno su držali većinu vaše stranačke kolege gđo. Petir iz HDZ-a i dobro su to uzurpirali godinama i napravili su kaos i tako je što se tiče poljoprivrede, jasan je moj stav, jasan je moj stav borbe za selo, za seljaka, ostao sam živiti na selu, i dalju ću živiti na selu. Međutim, kad govorimo o ovoj ozbiljnoj stvari onda moramo govoriti o činjenicama, glifosat je opasan. Znam da tribamo naći model kako pomoći poljoprivrednicima, međutim kolko ulažemo u zdravstvo zbog tumora, svi se pitamo što se događa, kako mladi ljudi umru od tumora, zbog čega povećanje broja tumora, zbog čega ljudi umiru. Da je taj novac bilo prije 10.g., 7.g., 5.g., koji koji sad ulažemo u zdravstvo da bi te ljude spasili živote zbog cidokora, glifosata, zbog Monsanto i multinacionalnih kompanija jel ja ne vidim drugu retoriku produžavamo, kad čekamo izvješće, sada stručno izvješće koje je tribalo biti prošle godine u EU, priprošle godine, svake godine godinu dana dobijaju multinacionalne kompanije da da i dalje prodaju svoj štetni proizvod, koji je štetan, to je cidokor narode, cidokor koji polivaju, znate šta radi cidokor i mi idemo hranu koja je tretirana cidokoron, sojina sačma kroz meso, 50% Hrvata u urinu je pronađeno glifosat, cidokor, najveći znači korov se uništaje s time i naravno da je tribalo nać kompenzacijske mjere, di ste bili dosad? Evo ja vam dajem ovaj zakon, vama Klubu iz HDZ-a i vi ga podržite evo, vi ga predložite, ja ću podržat. Ne odgađate, šta odgađamo, pa ko vam je to naredio gđo. Petir da ovako se postavite prema predlagatelju koji 7.g. ovo predlaže, a gradonačelnik je godinu i 9 miseci i sad bi ja mora. Berošove mjere koje su apsolutno uništile i poljoprivredu i gospodarstvo i socijalne kontakte, ja ih nisam poštivao i šta sad, moram odat po sudovima, di je sad korona, krepala korona i sad me pozivate, prozivate za nešto gdje ja i nisam imao toliki utjecaj gđo. Petir, a vi ste bili u Briselu i ovaj zakon kaže zabrana glifosata. Ovo nije političko pitanje, ovo je pitanje stava, jeste li za multinacionalne kompanije ili za poljoprivrednike, poglavito male, mali će se prilagoditi, naći ćemo model, dat ćemo im sredstva ovo što …/Govornik se nego ovo pogodovanje velikim multinacionalnim kompanijama sad kad se proda poljoprivredno zemljište. Pa vi ste predsjednica gđo. Petir Odbora za poljoprivredu, pa vidite kolko stoji Zakon o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima, od 7 mjeseca strane pravne i fizičke osobe mogu kupiti poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj, a Hrvati u Mađarskoj ne mogu, zašto? Jer su rekli nema prodaje poljoprivrednoga zemljišta, a Mađari u Hrvatskoj mogu i to je EU, pravedna EU. Jel uvijek vam tribaju nekakvi sitni plusevi Brisela koji su nebitni. To je nacionalni interes, poljoprivredno zemljište je nacionalni interes. Poljoprivredno zemljište, energetika, voda, pa sve su nam privatizirali i to strane pravne i fizičke osobe. Stoga još jednom evo pozivam vas sve kolegice i kolege da podržite ovaj zakon, pa makar evo dajem vama vi budite predlagatelji, odgodimo ga, znam da vam nije lako što sam ja to predložio, da je 3.g. ležao tamo u ladicama, 3.g. u ovome mandatu, 3.g. prije u onome mandatu,

**Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS. Uvaženi kolega Bulj, ako ste htjeli medijsku pozornost okej dobili ste ju, nemamo s tim ništa protiv, ali ja sam smatrao da ste vi gospodin, dolazite iz viteškog kraja, iz alkarskog kraja, a da na ovako brutalan način prozivate uvaženu zastupnicu i predsjednicu Odbora za poljoprivredu Marijanu Petir koja je za hrvatsku poljoprivredu i dok je bila europarlamentarka, pogotovo sada dok je predsjednica resornog odbora vrijeđate na naj, najprimitivniji način. To nije dobro, ona niti je lobist, niti je nečija interesna skupina, kao predsjednica sazvala je sjednicu odbora, bili ste vi prisutni na njoj, složili ste se sa zaključkom kojeg smo donijeli kao, kao odbor i shvatili ste da nemamo alternativu za ovo, no i dalje nju napadate, ne znam zašto to, zašto a ona uopće nije implementirana u ovo o čemu vi govorite, a hrvatska javnost nas gleda i percipirat će gđu. Petir…/Upadica Sanader: Ma nemam ništa protiv gđe. Petir, nego njen nastup je bio usmjeren protiv mene jer teško joj je podnijeti, g. Ivanoviću otišli ste ne znam zbog čega, licemjerstvo je problem, licemjerstvo. Ovo je Zakon o zabrani glifosata, ja sam jučer bio na odboru i saslušao sam vas, dao sam svoj prijedlog i rekao sam oću otić, saslušao konstruktivno i tražio sam da glasa o ovome, vi ste već elektronički glasali ili ćete dat nekakav zaključak, ja sam došao na odbor i iznio svoj stav kojega imam godinama i dalje ću imat, međutim Marijana Petir je prva išla mene poniziti jel zna da se ja ovdje borim protiv interesa lobista. Ovaj papir dokument 3.g. leži u ladicama i Odbora za poljoprivredu, isto Zakon o prodaji, zabrani poljoprivrednoga zemljišta, taj zakon i zabrani uvoza, prijevoza i proizvodnje GMO-a osim u medicinske svrhe i dan danas je u ladicama, pa za koga onda radite vi svi skupa? pa na taj način ljudi mogu birati između dobroga i lošega, između dobra i zla, isto tako i vi možete birati da li ćete koristiti herbicide i glifosate ili nećete, da li ćete koristiti proizvode koji u sebi sadrže glifosate ili nećete. Ja ću vam reć primjer osobno na sebi isto, bavim se poljoprivredom, imam vinograd 23.g., nikada nije ošprican niti jednim hebricidom, kap herbicida nije ušla u njega, to je moja stvar, moja odluka, jednostavno platiš ljudima odnosno sam ideš kopati i to te košta više, ali piješ zdravo, tako i vi možete, al nemojte nametati svoju volju, svoje nekakve stavove drugima ljudima i na taj način dovoditi hrvatske poljoprivrednike u nepovoljan …/Upadica Sanader: (MOST)** Mi smo uništili u Hrvatskoj poljoprivredu, uništili. Mi danas imamo nekoliko stotina OPG-ova proizvođača mlijeka a imali smo prije ulaska u EU 64.000 proizvođača mlijeka. Proizvođače jaja, stočare, proizvođače svinja pa sve smo uništili da bi se pogodovalo multinacionalnim kompanijama i uvoznim lobijima i ža mi je evo ministra iz ministarstva nikoga nema evo. Ovo je jedan od bitnijih zakona, stvari za zdravlje ljude i nemam ništa protiv što vi ja vas imam pravo predložiti kao saborski zastupnik i tražit od vas da podržite. Ima pravo svak na svoj stav i predsjednica odbora i vi, ali ovo je moj stav, moj prijedlog i mojih kolega iz Mosta. I to je moj, ne … ne prije se mene dotakla … jednome trenutku … ovo je vrlo bitna tema, vrlo bitna tema, ovo je jedna od najznačajnijih tema za zdravlje ljudi, kad se radi o zdravlju nema značajnije teme. Slijedi replika poštovane Marijane Petir. kao gradonačelnik na javnim površinama što ste mogli zabranili upotrebu glifosata i zašto niste do sad uveli kompenzacijske mjere poljoprivrednicima jer se hvalite s mjerama koje uvodite, upravo za smanjenje uporabe glifosata? Umjesto da mi odgovorite jer je to jedno i drugo normalno pitanje, vi ste mene ovdje uvrijedili, očekujem da se ispričate. Želim vas također podsjetiti da smo mi donijeli Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojem smo onemogućili prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, ja ne znam gdje ste vi bili. Dakle, na prijedlog Odbora za poljoprivredu je uvedeno da država ima na svaki, na svaku prodaju poljoprivrednog zemljišta iznad jednog hektra u Primorskoj Hrvatskoj iznad 10 hektara u Kontinentalnoj Hrvatskoj, to znači u prijevodu da je zabranjena prodaja zemlje stranicama. Ali ja to radim na pametan i mudar način

Znači imamo apsolutno tu mogućnost, tu mogućnost ima svaka članica države i stojim iza toga. A što se tiče zaštite poljoprivrednika, recite mi rezultate od kad ste vi bili europarlamentarka koji su učinci hrvatske poljoprivrede, koji su učinci uvoza-izvoza, koji su učinci proizvodnje mlijeka, koji su učinci obradivosti 700.000 mi imamo 50% neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta i vi o ovako ozbiljnoj temi želite sad sebe prikazati mudrom, kao ja sam glasala u Europskom parlamentu. Ok, fala vam lipa šta ste glasali. Međutim, uvažena gospođo Petir imate ispred sebe zabranu glifosata zakon i vi iz HDZ-a, ako ćete glasati možete, ako nećete meni je žao. Al vas molim da glasate zbog zdravlja ljudi, ovdje se radi o cidokoru, ljudi umiru od tumora …/Upadica Sanader: Vrijeme./… najtežim bolestima, imamo dokaze za ovo. Hvala

i da je ovo ova rasprava koja je po meni jako bitna kao prvo loše je da nešto stoji u ladici dvije godine, ako je neko nešto predložio, a ako taj uporaba glifosata kao što znamo je štetno za zdravlje ljudi mislim da to ne bi trebalo čekati dvije godine u nekakvoj ladici, ma od bilo koga to došlo. Druga je stvar prebacila se osobni animozitet između zastupnika Bulja i Marijane Petir i tu jedan jednog i ona Bulja i Bulj nju može kao to neko lovi političke poene i mislim da je otišlo u krivu i da smo pobjegli od teme šta glifosati znači, gdje se upotrebljavaju, šta su oni i koji je to herbicid koga bi najviše pogodilo da se ta zabrana donese i da to jednostavno danas hrvatski građani iz ovakvih rasprava nisu mogli zaključiti. Ja ću probati se držati teme da vidimo prvo šta je država mogla napraviti. Država ako je suverena, ako želi nešto napraviti za zdravlje svojih ljudi ona može donijet odluku danas da se glifosati u Hrvatskoj zabranjuju i da ta zabrana počinje od 1.1.2025.g. i tu je diskusija završila. Kao što državni tajnik dobro za atrazini su ukinuti i proizvodnja kukuruza nije doživila nikakav fijasko niti su prinosi bili manji po jedinici površina. Kukalo se za atrazinima, atrazini su se čuveni čuveni Deherbana kojeg su manje-više svi koristili u proizvodnji kukuruza je otišao u povijest došlo je neko drugo kemijsko sredstvo i proizvodnja je nastavila dalje. Međutim, ono što je bitno da kad pogledamo same pesticide, konkretno glifosat je herbicid, al kad pogledamo cjelokupne pesticide pa onda bi postavili pitanje tko bi kupio onu malu škatuljicu jagoda kad pogledamo da su jagode prve na listi voća po ostacima pesticida, kad vidimo da jabuke imaju u jednoj godini 27 tretiranja, pitanje je li s tim kad jedemo jabuku napravimo dobro ili napravimo loše. tome, mislim da mi moramo prije svega raditi na edukaciji gdje smo skroz pali. Naša Poljoprivredna savjetodavna služba bi tu trebala da vidimo, prvo koliko se po jednoj županiji proda tih herbicida, koji OPG-ovi ili veliki poljoprivredni proizvođači kupuju herbicide, koliko se prodalo u poljoprivrednim apotekama Cidokora, Herkulasa ili drugih sredstava na bazi glifosata i da vidimo da li se oni primjenjuju sukladno uputama kojima se oni trebaju primjenjivati jer se zna da se ako ga tretiramo danas, vjerojatno za šest mjeseci ne smijemo ponovno tretirati te kontrole Prema tome, ja mislim da mi kao država kada bi pogledali u kojem je stanju naša poljoprivreda i kad bi išli suziti da vidimo gdje se najviše koriste ti glifosat, pa najviše se koriste na na javnim površinama gdje ljudi ne mogu iskorijeniti te korove pa ljudi po kućama ide trava iz kocaka pa špricaju cidokorom, pa se šprica na željeznicama. Ja ne vidim u velikim proizvođačima da veliki proizvođači špricaju. Imaju širok redove voćari, pogotovo što je sad trend zaoravanja biljnih ostataka, oni to izmalčiraju, zaoru, nema problema. Znači, ostalo je korištenje najviše u Dalmaciji, na otocima, u istima gdje su male površine, gdje je tradicionalna obrana zemljišta u vinogradima, u maslinicima, znači tamo gdje netko neće sa trimerom nešto pokositi, lakše mu je ići sa Herkulesom ili Cidokorom i to pošpricati. Prema tome, moglo bi se tu puno toga napraviti, ja mislim da, ja ću osobno glasati za ovaj Zakon i dobro je da je kolega Bulj uopće otvorio tu raspravu i da o tome danas razgovaramo jer kad vidimo u biti kakvu sve hranu jedemo i koliko je Hrvatska mala u proizvodnji, pa mi se najviše trujemo upravo hranom koju jedemo iz uvoza i to se ne može, to se ne može spriječiti nikako. A što se tiče samoga glifosata, nije tu sad bitno je li to Austrija zabranila ili nije, bitno je šta mi želimo, kakvu ćemo mi poruku poslati i da li ćemo mi nekad kao suverena država donijeti jednu odluku, nebitno je li to napravila Austrija, je li to napravila Njemačka, je li to napravio bilo tko, kad vidimo da stvarno to ukidanje glifosata, pa ja ne vidim da bi to zakinulo poljoprivrednu proizvodnju i meni su smiješna ona dva zaključka iz ministarstva, iz Odbora za poljoprivredu gdje jedan zaključak da ministarstvo treba pokrenuti neki dijalog sa EK za neke kompenzacijske mjere. Pa tko bi mogao izračunati te kompenzacijske mjere i na koji način bi se te kompenziralo nekim maslinarima ili vinogradarima ili bilo tkome ko, tko izbaci Cidokor ili Herkules, s čime bi se to kompenziralo i tko bi uopće mogao to sve izkontrolirati i uopće, kako bi se to prijavljivalo? Prema tome, meni ona obadva zaključka su isto jedan, jedna vrsta PR-a, mi smo realno za to da se ukine glifosat, mali smo, ne možemo to napraviti, ali ajmo našom glasačkom tijelu poslati jednu poruku da ipak eto mi smo za, amo otvoriti dijalog sa EK, pa šta će Hrvatska otvorit, Hrvatska ne može s EK sa svojim zastupnicima utisat 0,00 ničega da bi se ta odluka donijela. Ono što je činjenica da trend u Europi je takav da će se glifosat sigurno zabraniti, hoće li to biti u 10 godina ili u 5 godina, to se još ne zna. Sigurno da kemijska industrija neće stajati skrštenih ruku, da će ona naći jednu, jedan herbicid koji će biti sličan kao glifosat, možda ćemo ga, možda će ga poljoprivrednici umjesto jednom tretirati 2 i 3 puta pa će opet biti zagađenja kao što je i danas, prema tome, mislim da, što se tiče Hrvatske i hrvatske poljoprivrede, bez problema smo mi mogli izglasati zabranu uporabe glifosata jer mislim da se to na hrvatsku poljoprivredu ne bi odrazilo ništa. Mjesec, dva dana bi pokukali neki vinogradari i maslinari koji bi morali možda 2, 3 puta više pokositi svoje vinograde i maslinike, ali je i činjenica da u predizbornoj godini sigurno nikomu ne pada na pamet da otvori tu temu i da ima bilo koju interesnu skupinu protiv sebe jer ja, ja kad sve skupa u hrvatskoj poljoprivredi, u velikim kombinatima se to manje koristi, znači ostajemo na regionalna, znači na Dalmaciju i na Istru gdje se po meni toga najviše koristi i prema tome, mi smo danas slobodno mogli to ukinuti i nitko ne bi za time žalio. Hvala.

Ovdje se radi o ozbiljnim stvarima koje se dotiču zdravlja naših građana. Glifosat je vrlo opasan dokazano, opasan i da se koristi kao Cidokor ili drugim imenima u RH. Međutim je činjenica da 3 godine ovaj Prijedlog zakona je bio u ladici, činjenica je da je ovaj Zakon u biti ono što EK mora donijeti, a odgađa. A zašto? Jer Monsanto i drugi proizvođači imaju preveliki utjecaj i oni su lobisti da se to zaustavi. Pa može se samo vidjeti koliko istraživanje pokazalo, ako možete da malo tiše samo? Istraživanja su pokazala 40%, 40% ljudi u Hrvatskoj u urinu 2013. i tako u EU, pola stanovništva ima u urinu glifosat koji je vrlo opasan za zdravlje ljudi razni instituti su dokazali i očekuje se, naravno, da se zabrani i EK je to već morala donijeti, EP, međutim, tu se vode i dalje lobističke bitke, Monsanta koja utječe na domaću proizvodnju, a prije svega, na zdravlje naših ljudi i ovde je jednostavno pitanje, jesmo li za zabranu glifosata ili nismo? Jesmo li za zaštitu zdravlja ljudi i ovde se pojavljuje problem i puno problema imamo. Zato, zbog nerada i nemara. I molio bih vas kad se govori o vrlo bitnoj temi, kad se govori o vašim sponzorima koji su multinacionalne kompanije, kad se govori o njihovim interesima, onda molio vas da barem slušate, a ne pričate kao da ste u kokošinjcu. Glifosat, GMO proizvodnja, Monsanto su vrlo bitne teme koje utječu ti lobisti, utječu, utječu na zdravlje naših ljudi. Vidimo svi, koliko je povećan broj tumora, svi svojim obiteljima vidite koliko ljudi obolijeva, porast teških bolesti. Trudnicama je problem također, glifosat, ogroman zdravstveni problem za novorođenče, što je dokazano. Naše udruge civilne .../Govornik

I u prošlom mandatu prije 3 godine. Znan da su vam bitniji lobisti i Mosanto i oni koji proizvode ove, glifosat i ostale proizvode koji su štetni, međutim vas to ne interesira. Evo predsjedavajući pogledajte vi jel ovo kokošinjac, evo. Evo građani, došle su sve kamere, pa snimite. Govorimo o vrlo bitnoj temi,

Evo neka građani vide kako se raspravlja o životnim temama, značajnim za zdravlje, za poljoprivrednike i za sve nas.

Al vrlo je bitna, evo da građani znaju, vrlo je bitna tema. Tema je o glifosatu koji utječe na zdravlje naših ljudi i u EU, 40% naših građana ima u urinu dokazano glifosat, ljudi zbog toga umiru od najtežih bolesti. Ja bi vas zamolio još jednom da ozbiljno shvatite ovo, pa pogledajte šta je ovo… Evo neka hrvatska javnost vidi ovaj kokošinjac, jednom mjesečno dođete il godišnje na glasanje i ne moremo raspravljat o vrlo bitnim temama. Građani, vidite šta rade lobisti Monsanta, glifosata, pogledajte ih. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, sad ćemo napravit pauzu od 5 minuta, 5 minuta pauze da se skupe zastupnici.

Prijedlog zakona o zabrani glifosata, prvo čitanje, P.Z. br. 20, predlagatelj je zastupnik Miro Bulj, a rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak:

144 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 76 za, 10 suzdržanih i 29 protiv tako da je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

144 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 76 za, 10 suzdržanih i 29 protiv tako da je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

tajniče, kolegice i kolege.

u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite.

u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite.

Sad se možemo vratiti na našu točku, a to je Prijedlog zakona o zabrani glifosata i sad će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić. Molim? …/Upadica Mogu?/… Aha, šta je ostala još replika? …/Upadica Vukovac: Ne to je bila povreda na prethodnu točku. Na žalost, ne znam evo kolege jesu evidentirale, ali bilo je nemoguće raditi. Mogu onda iznijeti što mislim da je povrijeđeno? Mogu?/…

mi se s tim susrećemo svaki petak kada je glasovanje na dnevnom redu. Dakle, ulaskom vladajućih počinje galama, metež, dovikivanje. Mi jednostavno ne možemo raditi. Ja vas molim u buduće pokušajte reagirati na vrijeme ili prekinite raspravu na vrijeme ili zamolite kolege da se stišaju jer ono je bilo sramotno sramotno za gledati. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. Ja ne znam, nisam bio ovdje pa ne mogu o tome prosuđivati, ali neću vam dati opomenu jer ovo mogu mogu prihvatiti vjerojatno da ste u pravu. Ne znam dal' jeste ili niste, ali u svakom slučaju sad ćemo dati mogućnost da u ime Kluba zastupnika SDP-a govori poštovana. …/Upadica sa strane,

Dakle, Luksemburg je pokušao zabraniti primjenu glifosata, međutim već je njihov sud to odbio, odnosno poništio tu odluku jer nije bila u skladu sa europskim pravilima. Znači, mi još nemamo donesen stav EU po tom po tom pitanju, odgodilo se ono produženje koje je sa 15.12.2022. se htjelo na 15.12.2023. Znači još uvijek ne znamo gdje smo i sad da mi tehnički pravno gledano donesemo sad zabranu, jel' bojim se da bi se nama isto dogodilo. Tako da što se tog tiče nekako ovo soliranje nam nije baš efikasna opcija i dvojbeno je što bismo postigli time da donesemo ovakav zakon koji će nam se odbiti. Naravno da težimo tome, jel' da zabranimo glifosate, ali nam tu stoji to nepoštivanje pravila EU. Vjerujem da ćemo podržati onda barem zaključke Odbora za poljoprivredu i pritisnuti vladajuće da ono što su u zaključcima naveli, da zaista i ostvare. Vjerujete li vi da će se to ostvariti u onom roku koji su naveli? Hvala. evo ja bih kratko odgovorio da se ne trebamo bojati da ovaj Sabor ima pravo donijeti svoje zakone i mislim da je to i Austrija. Da li se ono poštiva ili ne, ali je donijela Austrija. Vidimo da i Francuska ide tim tempom i cijela EU. Međutim, od bojanja, koliko se ljudi boje do danas, prolaze godine, da se predužava, da se stručna zdravstvena mišljenja ne uvažaju, da ljudi umiru, a da multinacionalne kompanije koje proizvode glifosat enormne, enormni novac. Stoga još jednom, ja bi vas zamolio da glasamo i da pokažemo snagu i stav Hrvatskoga sabora prema Bruxellesu i lobistima velikih multinacionalnih kompanija. Sad će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Činjenica je da je provedeno više istraživanja o štetnosti glifosata, kao aktivne tvari u mnogim herbicidima koji na tržište dolaze pod različitim tvorničkim nazivima. Svjetska zdravstvena organizacija još 2015. temeljem provedenih istraživanja objavila da je glifosat vjerojatno kancerogen. Nažalost i za mnoge druge kemijske spojeve koji se koriste u poljoprivredi kao pesticidi može se također, reći da su štetni za ljudsko zdravlje, zdravlje životinja, za klimu i okoliš, naročito ako se nestručno koriste ne uvažavajući propisane količine i vrijeme primjene. Samo onaj tko ne brine o svojem zdravlju, zdravlju svoje djece, zdravlju tla i općenito prirode će tvrditi suprotno i stoga, moramo i izraziti negodovanje što ovaj Zakon koji je kolega predao u 9. mj. 2020. tek sad dolazi na raspravu. Međutim, neosporna je činjenica da glifosat nema alternativu u nekim područjima primjene, znamo da je EK još 27. studenog 2017. donijela odluku o produljenju odobrenja za upotrebu glifosata do 15. prosinca 2022. Taj je rok već odavno prošao, a jasnih rješenja još nema. Također smo već, evo i u replikama raspravljali da RH nije podržala prijedlog EK da se administrativno produlji razdoblje odobrenja za aktivnu tvar glifosat do 15.12.2023. Dakle na razini EU treba donijeti zajedničku znanstveno utemeljenu odluku o uporabi glifosata u budućnosti koja se očekuje od strane EFSA-e, dakle European Food Safety Authority u srpnju ove godine. Sad, da li će to biti, vidjet ćemo. Kažu da niti jedna država članica EU ne može svojim propisima odstupati od onih koji su obvezni na razini Unije, stoga niti jedna država članica nije zabranila uporabu glifosata u poljoprivrednoj proizvodnji, tvrde nam vladajući da nije niti R. Austrija, Luksemburg je uveo takvu vrstu zabrane, ali je tu njihovu odluku sud poništio jer nije bila u skladu sa europskim pravilima, pa ovo što sam rekla i u replici kolegi, pitanje je koliko će nam zapravo donijeti, što će nam donijeti eventualno soliranje, je li to efikasna opcija, ako će nam to sud poništiti. Sve države članice dužne su ograničavati uporabu sredstava za zaštitu bilja na osnovi glifosata i drugih aktivnih tvari sukladno ograničenjima koja su propisana propisima o održivoj uporabi pesticida. Tako su tak ograničenja vezana i uz zabranu primjene sredstava na osnovi glifosata na svim javnim površinama, koje koriti šira javnost, osjetljive skupine, dakle i blizine vrtića, škola, itd. i takvu zabranu uporabe glifosata RH je uvela Zakonom o održivoj uporabi pesticida. Također smo nešto čuli i o kompenzacijskim mjerama za nekorištenje glisosata, ali mi se nekako čini da to sve ide na teret jedinica lokalne samouprave. Prema podacima iz Ministarstvo poljoprivrede, od 2019. u Hrvatskoj je bilo odobreno 21 sredstva za zaštitu bilja koje sadrže aktivnu tvar glifosat, njegova ukupna potrošnja se kreće u razmjerima do 50% ukupne potrošnje herbicidnih pripravaka u Hrvatskoj i sama ministrica Vučković je izjavila kako će Hrvatska sudjelovati u svim raspravama i ustreba li, naručiti dodatna znanstvena istraživanja jer za sada nema jedinstvenog zamjenskog sredstva i stoga je važno znati dokle je Hrvatska stigla u stručnoj i znanstvenoj analizi stanja u pronalaženju novih oblika suzbijanja korova, razvijanju novih oblika potpora poljoprivrednim proizvođačima kako bi im se pomoglo u prijelaznom razdoblju te o planiranoj edukaciji ne samo poljoprivrednika već i jačanja svijesti o štetnosti uporabe glifosata kod stanovništva općenito. Hoćemo li u ovom slučaju reagirati kad se donese odluka na razini EU bez pripreme poljoprivrednika i pronalaženja alternative ili ćemo ipak to sve skupa napraviti na vrijeme? Planira li Ministarstvo da u suradnji sa znanstvenom zajednicom i poduzetnicima napravi iskorak i brendira Hrvatsku kao zelenu i održivu i da stvori preduvjete da naša zemlja barem u nečemu bude među prvima u EU, pogotovo što se tiče edukacije stanovništva i svih nas. što sam rekla, vrijedi i dalje, treba naglasiti i činjenicu da je savjetodavna služba koja bi trebala provoditi edukacije poljoprivrednika i stanovništva općenito pretvorena u administrativnu službu Ministarstva, a privatna savjetodavna služba praktički ne postoji. Dakle naročito je potrebno edukacije i jačanje svijesti o štetnosti glifosata među stanovništvom kojima poljoprivreda nije osnovna djelatnost jer zbog sve zapuštenijih i napuštenih kuća i cijelih sela, glifosat se upotrebljava za prskanje nekorištenih dvorišta, zapuštenih voćnjaka i vrtova, jaraka i međa i ima li tu alternative. Tu je svakako upitna stručna primjena ovog preparata i šteta koja se nanosi ljudskom zdravlju zbog zagađenja tla i voda, ali s druge strane, neka sela i mnoge kuće bi bez njegovog korištenja bila potpuno zarasla u grmlje i trnje. Zbog svega navedenog, od ministrice očekujemo konkrektne odgovore, a podržat ćemo sve napore da se u konačnici zabrani upotreba glifosata i nađe adekvatna, ali manje štetna zamjena, ali poštujući zakonske odredbe EU. Nismo tu baš nešto puno razgovarali, da je u prosincu 2021. na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar održana radionica pod nazivom Kako s glifosatom?, i dakle, radionica je organizirana u sklopu aktivnosti izrade nacionalne strategije za racionalizaciju korištenja herbicida glifosata u Hrvatskoj te izrade procjene utjecaja glifosata na zdravlje, a sve kako bi se javnosti približile svojstva glifosata i njegova sigurna primjena ili barem da ne bude štetnih posljedica po zdravlje ljudi i sigurnost okoliša. Primjena samo odobrenih sredstava za zaštitu bilja, primjena sukladna uputi za svako pojedino sredstvo vezano za količinu učestalost, primjenu i vrstu kulture i primjena s potpunom zaštitom opremom kako tvrde iz Zavoda Andrija Štampar nema direktnih negativnih utjecaja na zdravlje ljudi i okoliša, ali u slučaju nepravilne primjene javlja se negativan utjecaj ne samo za primjenitelja nego i na ljude i okoliš u njegovom okruženju. Stoga je nužna pravilna uporaba glifosata, a utjecaj tog herbicida je trenutno nedovoljno jasno objašnjen na području zdravstvene ekologije, tako je rečeno na tom skupu. Također je i dalje važno praćenje uzoraka hrane na ostatke glifosata. Tamo su rekli da nakon praćenja voća i povrća i žitarica na domaćem tržištu posljednjih pet godina od 2016.-2020. nije bilo nedozvoljenih tragova glifosata u uzorcima odnosno rezultati su bili ispod dozvoljenih vrijednosti. Također je bilo rečeno da u Hrvatskoj je odobreno 21 sredstvo koje sadrži glifosat, jedno je odobreno za amatersku uporabu, a ostalo namijenjeno profesionalnim korisnicima koji moraju imati iskaznicu za održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja na osnovu koje se zapravo mogu kupiti u poljoprivrednoj ljekarni. Također je i tada već preporučeno da je potrebna ograničena uporaba na javnim površinama, posebno oko škola i dječjih vrtića odnosno igrališta i gradskih parkova gdje najčešće borave tzv. ranjive skupine. Također je savjetovano da se racionalno uporabljuje glifosat i u šumarstvu. Dakle, nekakav zaključak tog skupa da za glifosat kao i za sve ostale pesticide koji su odobreni za korištenje na području EU najvažnije da se koristi pravilno i u skladu s odobrenom uputom i tada zasigurno neće biti ostataka većih od dozvoljenih. Nesukladna uporaba je najčešći uzrok ostataka većih od dozvoljenih i mogućeg rizika za zdravlje potrošača. Dakle, tako su rekli sudionici te rasprave iz više institucija od zdravstvenih pa do Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Koliki je interes vlada oko glifosata najbolje pokazuje da do … njegovo ocjenjivanje ima čak 180.000 stranica, dakle radi se o složenom postupku i zaista se očekuje da se u skorije vrijeme na razini EU donese konačno mišljenje koje će biti alternative i da se glifosat zabrani kao i neka druga štetna sredstva za zaštitu bilja. A usjeve je itekako potrebno štiti racionalnom primjenom svih sredstava za zaštitu bilja ne samo glifosata. Prioritet je osigurati da takva sredstva jamče beskompromisnu sigurnost za zdravlje ljudi i okoliša, a to se postiže racionalizacijom primjene kemijskih sredstava za zaštitu bilja i promocijom održive poljoprivredne prakse. Što se tiče ovih zaključaka koji su doneseni na odboru, mi ćemo ih podržati i upravo težiti tome, a vidim da je jednoglasno tamo to donešeno, da se zaista što prije pokrene dijalog s Europskom komisijom kako bi se kreirale mjere kojim će se poljoprivrednim proizvođačima kompenzirati porast troškova proizvodnje, osigurati održivost konkurentnost poljoprivredne da se pokrene dijalog sa Europskom komisijom kako bi se dodatno uložilo u istraživanja i razvoju alternativnih manje škodljivih sredstava i u krajnjoj liniji da se donese jasan stav kako na koji način, gdje, kada će se zabraniti primjena glifosata. Kolega Bulj vi ste rekli da eto vladajući neka makar odgode primjenu zakona i uzmu ga pod svoje, pa onda

Zahvaljujem. Na početku moram reći kako podupirem zalaganje predsjednice Odbora za poljoprivredu koja se uz uvažavanje činjenice da je nesporna nedostupnost alternativnih sredstava za zaštitu bilja koja bi poljoprivrednim proizvođačima koji napuste korištenje glifosata mogla zagarantirati konkurentnost, pozvala Ministarstvo poljoprivrede da s ciljem smanjenja korištenja glifosata pokrene dijalog sa Europskom komisijom, a sve kako bi se kreirale mjere kojima bi se poljoprivrednim proizvođačima kompenzirao onda porast troškova proizvodnje i osigurala održivost i njihova konkurentnost same proizvodnje. Spomenuti dijalog s Europskom komisijom trebao bi ići smjerom kojim bi se osigurala dodatna ulaganja u istraživanje i razvoj alternativnih manje škodljivih sredstava za zaštitu bilja čija bi zamjenska aktivna tvar bila sigurnija i manje škodljiva prirodu, okoliš i zdravlje ljudi i životinja, a jednako učinkovita u zaštiti bilja u poljoprivrednoj proizvodnji. Herbicidi na bazi glifosata jesu najčešći proizvodi za suzbijanje korova na svijetu, dakle to je herbicid koji se pokazao doista najučinkovitijim u borbi protiv korova za koji se sumnja da je kancerogen. Sasvim razumljivo najveću zabranu tj. oko zabrane glifosata predstavlja činjenica da će se njome naštetiti konkurentnost i naših poljoprivrednika budući da za sada nema jedinstvenog zamjenskog sredstva. U javnosti je kolala informacija u jednom trenutku smo bili dobili informaciju, dopuštam da vladajući imaju drugačiji podatak da je Austrija postala prva članica EU koja je zabranila uporabu glifosata, a ograničenja jesu trenutno na snazi koliko znam u Češkoj, u Italiji u Nizozemskoj. Austrija jeste tim potezom prkosila pravilima europskog tržišta, no ne možete reći da Austrija ipak nije uspjela u svom naumu neovisno o zabrani postoji li ona ili ne jer u Austriji najveći dio organskih poljoprivrednih posjeda doista ima i organske proizvode, skoro četvrtina, daleko viši nego što je prosjek EU. U javnosti se također mogao naći podatak da Francuska planira postupno ukinuti glifosat, čak je 20-ak francuskih gradonačelnika zabranilo opasni herbicid i to iz svojih općina, prkoseći vladi Emmanuela Macrona. Macron je još 2017. obećao da će u roku od tri godine zabraniti njegovu uporabu, no do danas to još uvijek nije učinio. Njemačka će zabraniti uporabu glifosata do kraja 2023. i ograničiti njegovu upotrebu do tada priopćilo je i njemačko ministarstvo zaštite okoliša. Prema njihovim tvrdnjama ukinut će se kontroverzni glifosat jer ima negativan učinak na populaciju insekata ključnu za ekosustava i oprašivanje usjeva hrane. Europski zakonodavci trenutno pozivaju na zabranu produljenja glifosata, a u slučaju zabrane na razini EU odluku će morati u obzir i Hrvatska. No, hoće li ovoga puta prilikom glasanja pobijediti farmaceutski divovi, da li lobiji, da li građanske inicijative, znanstvenici i politička volja to nam tek ostaje za vidjeti. rezultati novo istraživanje pokazali su da osobe koje su izložene popularnom herbicidu koji se koristi diljem svijeta imaju za 41% povećani rizik od Ne-Hodgkinovog limfoma. U spomenutom istraživanju je sudjelovalo više od 54.000 osoba koje rade s pesticidima. Inače već je 2015. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije upozorila da je glifosat vjerojatno kancerogen za ljude. No, u 2017. godini su Agencija zaštitu okoliša SAD-a i Europska agencija za sigurnost hrane navela da spomenuti herbicid vjerojatno nije kancerogen za ljude. Valja istaknuti da u tvrtci Bayer koja je proizvođač ovog herbicida tvrde da ova studija ne pruža znanstveno valjane dokaze koji su u suprotnosti sa zaključcima opsežnog znanstvenog istraživanje koje pokazuje da herbicidi na bazi glifosata nisu kancerogeni. No, voditeljica ovog istraživanja dotična profesorica Laen Shepard i dalje tvrdi da je veza između primjene glifosata Ne-Hodgkinovog limfoma stvarna te da je glifosat doista kancerogen. ne tako davno već smo ovdje i čuli taj događaj za multinacionalnu agrokemijsku tvrtku Monsanto 289 milijuna dolara odštete koliko je tada drugostupanjski sud u Kaliforniji odredio da mora isplatiti spomenutom vrtlaru Dewayneau Johnsonu oboljelom od Ne-Hodgkinovog limfoma i nije to za njih neki udarac, no ovakve su presude u američkom pravosuđu takve da se uzimaju kao presedan i vjerojatnost da bi se na njih mogli pozivati drugi oštećenici koji su u dodiru s toksičnim proizvodima istog proizvođača uistinu je velika. Iako slični sudski postupci u američkom pravosuđu imaju dugu tradiciju simbol borbe malog čovjeka protiv moćnik kompanija postala je svi znamo za nju Erin Brockovich koja je izborila da odšteta od 333 milijuna dolara se plati i to od strane energetske korporacije Pacific Gas and Electric Company oboljelima od limfoma ovaj put Hodgkinova. Da je zdravstvena situacija spomenutog Johnsona izravno povezana s dugotrajnom upotrebom Mosantova herbicida Roundup kojim se ovaj školski vrtlar i domar i domar koristio u svom poslu zaključila je porota koja je istaknula da je kompanija zlonamjerno i svjesno propustila upozoriti na štetnost tog herbicida za zdravlje. I onda je sudac umjesto traženih 400 miliona dolara odštete odredio 289 milijuna ali uvećanih još za 40 milijuna dolara kamata. Ovo je dakle bio prvi sudski postupak kojim se implicira da glifosat prouzročuje rak. No, Monstanto koje već neko vrije dio njemačkoga Bayera u Americi je suočen trenutno s više od 5.000 sličnih tužbi. Tvrtka je najavila priziv pozivajući se na više od 800 studija i osvrta u kojima se tvrdi da se rak ne može dovesti u vezu s glifosatom najupotrebljivanijim herbicidom na svijetu. Međutim Johnsonovi liječnici s druge strane ne vjeruju da će taj 46-godišnjak koji se herbicidom koristio 30-ak puta godišnje doživjeti pozne godine njegov odvjetnik otkrio je da je sud prvi put vidio interne dokumente Monsanta koji dokazuju da je tvrtka već desetljećima upoznata s činjenicom da glifosati, a posebno spomenuti Roundup prouzročuju rak. Prozvao je Monsanto da je profit stavio ispred sigurnosti potrošača, suđenje je zanimljivo trajalo samo 4 tjedna, a svjedočili su liječnici i znanstvenici koji se bave javnim zdravstvom, epidemiolozi, statističari, no nisu imali ujednačeno stajalište o tome prouzročuje li glifosat rak. Američka agencija za zaštitu okoliša drži da nije vjerojatna povezanost tog herbicida s rakom dok je Svjetska zdravstvena organizacija 2015. itekako ga klasificira kao vjerojatnog kancerogenog za ljude. Vjerojatno će dosta vode proteći prije nego što se nedvojbeno utvrdi povezanost brojnih rakova i njegovih kemijskih uzročnika. No, sudovi su tu katkada brži od studija pa onda evo nedavno također SAD-u odredili su da poznata tvrtka Johnson&Johnson mora isplatiti čak 4,7 milijardi dolara odštete jer su 22 žene nažalost oboljele od raka jajnika i to zbog korištenja njihovog pudera koji je sadržavao nedopuštene supstance između ostaloga azbest odavno poznat kao uzročnik karcinoma. Farmaceutska tvrtka Bayer jedan od proizvođača ove tvari nije se složio sa odlukom Njemačke rekavši da takva zabrana ignorira nadmoćne znanstvene procjene nadležnih tijela širom svijeta koja već više od 40 godina tvrde koristiti, može se koristiti bez opasnosti za zdravlje. Dakle, glifosat, razvila ga je američka tvrtka Monsanto pod markom i nazivom Roundup, znači bitno je spomenuti i zapamtiti jedno i drugo ime. Deseci drugih kompanija uključujući i njemački BSF glifosat su plasirali diljem svijeta. Zabrinutost zbog njegove sigurnosti pojavila se kada je agencija, dakle Svjetske zdravstvene organizacije ipak zaključila i neka to bude i zaključak i današnje rasprave da taj hebicid ipak uzrokuje rak. Prema podacima iz Ministarstva poljoprivrede dobivenim na upit u Hrvatskoj je trenutno odobreno 21 sredstvo za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar glifosat. Njegova ukupna potrošnja se kreće u razmjerima do 50% ukupne potrošnje herbicidnih pripravaka u Hrvatskoj i također navode da je Vlada

sam se toliko promašenih rasprava temeljenih na statističkim podataka, podacima zemalja Sjeverne i Južne Amerike i Australije tj. podneblja gdje se siju genetski modificirani usjevi i gdje je glifosat stvarno glavni herbicid, no to mi nema veze sa korištenjem glifosata u RH. Svi pesticidi, a tu spadaju herbicidi, insekticidi, fugicidi i pomoćna sredstva su otrovi, svi su oni štetni za zdravlje čovjeka, no možemo li ih izbacit? Ne možemo. Ne možemo jer se ne možemo odreći intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Kada bismo se odrekli intenzivne poljoprivredne proizvodnje, znači umjetnih gnojiva, pesticida, morali bismo prorijediti sklop, smanjili bi nam se prinosi barem za 10 puta, hrana bi poskupila 10-20, možda i više puta, pogotovo ne u Hrvatskoj, pogotovo ne u Slavoniji gdje radne snage za ekološku poljoprivredu više nema i neće je tako skoro biti. Ja danas kroz ove rasprave vidim temeljno nepoznavanje poljoprivredne proizvodnje u RH, a tehnologija poljoprivredne proizvodnje, pogotovo ratarske u RH. Draga gospodo, ja sam seljak, radim 30 hektara zemlje i godišnje ne potrošim pola litre sredstva sredstva koje sadrži glifosat. U ratarskoj proizvodnji u RH uglavnom se ne koristi sredstvo na bazi glifosata za suzbijanje korova u glavnim ratarskim kulturama, koriste se drugi herbicidi koji su strogo namijenjeni za određene kulture i registrirani jer mi danas ne možemo koristit sredstva u određenoj kulturi ako ono nije registrirano za tu kulturu jer ono što kupimo moramo i razdužiti, ako razdužujemo nešto što nije registrirano za tu kulturu činimo prekršaj. Možemo li se mi toga odreć? Nije problem glifosata koji se potroši u Hrvatskoj jer naša hrana, naš proizvod završava gdje? U izvozu, kukuruz nam završava u Italiji, soja nam je završila u Srbiji jel tamo Nijemac ima firmu koja otkupljuje soju iz cijelog ovog bazena, pšenica nam završava posvuda. Problem rezoida, glifosata tj. ostataka glifosata je od hrane koju uvozimo iz cijeloga svijeta gospodo. Genetski modificirana soja se uvozi u Hrvatsku, soja je sastavni dio svih salama, kobasica i mnogih prehrambenih proizvoda, pa sa time dolaze i rezoidi glifosata koji se nalaze u tijelima u tijelima naših građana. Što je alternativa za glifosat? Ako ćemo rješavati korove oko ograda i ne znam čega morat ćemo koristiti dva herbicida, jedan za uskolisne korove i jedan za širokolisne korove, kao što sam rekao svi su oni štetni za zdravlje, pa ćemo ovdje štetu povećati jer ćemo koristiti veću količinu sredstava za uništavanje korova. Duhan i duhanski proizvodi ubiju daleko više ljudi i naruše daleko više zdravlja nego što to učini glifosat koji se koristi u Hrvatskoj. Ja govorim o glifosatu koji se koristi u Hrvatskoj. Na onome koji se koristi izvan Hrvatske, pogotovo u Amerikama, mi nemamo utjecaja, ali on ima utjecaj na zdravlje hrvatskih građana i to je što sam sto puta ponovio ovdje, nitko ne kontrolira hranu u trgovačkim centrima koji nisu u vlasništvu RH ili građana RH, oni prodaju oni prodaju ovdje hranu iz svojih matičnih zemalja, iz uvoza tamo gdje je jeftinije, a kontrola je nikakva jer mi ne smijemo velikim trgovačkim centrima zaprijetiti ili ih drastično kazniti sa nekim ogromnim kaznama jer onda oni prijete mi ćemo otić, ukinut ćemo radna mjesta i sto čuda kojekakvih, a upravo su oni ti koji nam dovoze glifosat kroz konfekcioniranu hranu na stolove, od tog glifosata se ljudi razboljevaju u RH, a ne od onoga koji mi potrošimo, to je problem. I nemojte gurati priču tamo gdje možda nije, ja razumijem kolegu Bulja što on želi reći, ali ja ovdje raspravljam na temelju onoga što i vidim na terenu, što rade moji kolege poljoprivrednici gdje znam da ne koriste te količine glifosata koje se statistički vode, sigurno ne jer nitko ne želi trošiti novac na pesticide ako ne mora, pesticidi su skupi, mi i maksimalno izbjegavamo kupovat ono što nam ne treba, kupujemo samo ono što nam treba. I ponavljam, ako se odreknemo ove vrste proizvodnje mislim da ćemo bit gladni, kao što sam već rekao da smo na korak do gladi i ovako jer zašto nam je propala mljekarska proizvodnja? Pa zato što nije isplativo, ako ukinemo sve, sva sredstva, pa propast će nam i ratarska i povrtlarska proizvodnja jer zašto? Neće bit isplativa, na naše tržište dolazi hrana iz Srbije, Bosne, Makedonije, Albanije, oni nisu članovi EU, na njih se ne odnose zabrane koje se odnose na nas u Hrvatskoj i mi opet konzumiramo kemijska sredstva tj. pesticide koji su ovdje zabranjeni u RH. Zato Zato trebamo pratiti i trebamo uvesti dobar monitoring, vidjet ćete da se smanjuje količina glifosata koji se koristi u RH i da nije i da nije taj glifosat problem nego dajmo inzistirajmo na kontroli onoga što se uvozi. Bojim se da je to nemoguće, bojim se da Problem RH i zdravlja naših građana je upravo ta hrana zbog koje i je porast statistički malignih bolesti od kojih obolijevaju Hrvati, ne samo zbog glifosata i zbog ostalih ostataka, ostalih pesticida, zbog nekvalitetne hrane, zbog lošeg pakiranja, zbog utjecaja plastike. Tu sam nabrojio neke stvari koje su daleko štetnije od onoga što mi ovdje koristimo, a što se zove glifosat i kažem vam svaki dan se koristi sve manje i manje jer u RH nema sijanja GMO-a, mi ne sijemo genetski modificiranu soju, mi ne sijemo genetski modificiranu soju, ne sijemo genetski modificiramo kukuruzu, pšenicu, uljanu repicu, a samo genetski modificirane biljke biljke mogu podnijeti totalni herbicid. Ovo što mi sijemo, a što je zabranjeno u RH da se sije GMO, oni ne podnose nego koriste se isključivo selektirani pesticidi. Zato možete me možda krivo i shvatiti da se ja suprotstavljam nečem, ja nikako nisam lobista niti jedne velike tvrtke nego samo govorim ono što je stvarnost na našem terenu, što je naša zbilja, a ne zbilja Amerike jer znamo da kod njih nema niti kukaca na vjetrobransko staklo oni su sve živo uništili upravo tako. Mi se odupiremo ovdje ja kroz svoj rad već 20 godina se zalažem za GMO free i sudjelovao sam u puno konferencija od kad sam bio u županiji pa nadalje jer smatram da to nikako nije zdravo, nije normalno, nije prirodno. Ali koliko ćemo se mi moć odupirati, to ovisi isključivo o nama, a s obzirom kakve su politike u RH bojim se da se ni tu nećemo dugo moć odupirati, a onda nam upravo slijede ovaki totalni herbicidi i zla koja će biti daleko, daleko veća od ovog. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Možemo govorit će poštovana zastupnica Sandra Benčić. Nema je, pa onda gubi pravo na govor. Pa će završno onda govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj u ime predlagatelja. Izvolite. Kolegice i kolege. Evo na kraju bi samo rekao da je vrlo bitno govorit o ovome problemu koji evo i g. Marent ovdje dobro u biti govorio i strani poljoprivrednika i činjenicama da imaju problem poljoprivrednici na tržištu u proizvodnji u konkurentnosti. uz ovaj zakon kojega sam dao ja sam dao još jedan zakon o zabrani uvoza, prijevoza, proizvodnje GMO-a osim u medicinske svrhe. I točno ovo što je rečeno da nam preko soje, preko ostalih koji se proizvode najviše u Južnoj Americi uvozi se i hrane se životinje s tim sojom i uvozi nam se meso, preko mesa najviše dolazi nam glifosata, apsolutno se slažem i ova tema je zaista ozbiljna i o njoj triba ozbiljno razgovarati. Međutim, činjenica je da ogroman novac ulažemo u zdravstvo zbog obolijevanja i zbog glifosata i te hrane, ne samo što mi govorimo o poljoprivredi. Naravno da je naš poljoprivrednik vrlo bitno omogućit mu da opstane, međutim da je taj novac samo koji ulažemo u zdravstvo ulagat u poljoprivrednika i u poljoprivredu od povećanih brojeva znači malignih bolesti i drugih oboljenja koja imamo, zasigurno naša poljoprivreda bi mogla ići naprijed, naprijed i bila bi održiva i vrlo bitno bila bi konkurentna. I zato još jednom bilo bi dobro da ovaj Parlament kad govorimo o GMO-u tj. onim otpornim proizvodima proizvodima kao što je soja i ostalo koji uvoze da se napokon i taj dio pokuša zabraniti. Međutim, ima i ona mista odma iđe panika multinacionalne kompanije, trgovački lanci će raspustiti ljude nećemo imati hrane, nećemo imati ovoga, nećemo imati onoga, inače ta hrana je najskuplja u RH. Mi imamo GMO proizvoda 400 stranih proizvoda GMO proizvođača koji direktno utječe na našu poljoprivredu zato što su to loše kvalitete hrana, to je hrana koja je skuplja nego u državama odakle dolazi ona se puno jeftinije proizvodi. Stoga još jednom isto kao čovjek sa sela, seljak živi od sela samo bi kratko rekao, ove teme koje su pokrenule i Austrija i Francuska i Amerika koje imaju problema, koji su otporniji u poljoprivredi koji su seljaka i poljoprivrednika pripremile za ova turbulentna vremena, premda i tamo ima problema, da mi moramo ovdje pokazat snagu da zajednički se suprotstavimo isključivo protiv glifosata i ostalih štetnih proizvoda. Nabrojio je, kolegice su nabrajale zavisi od pakiranja i od tisuće drugih stvari da moramo zajednički jel to cijela EU, mislim imamo pokret u EU koji je tolko snažan, al ne može se suprotstaviti tim multinacionalnim kompanijama, nebitno MOnsanto il neko to su lobisti. I naravno da kolega Lenart nije lobist, on govori sa pozicije kako riješiti alternativna rješenja da budu konkurentni poljoprivrednici. Al kolko ulažemo u zdravstvo zbog ovih povećanja tumora, povećanja ne znam malignih bolesti da je to ulagati u poljoprivredu jel mi ne vidimo, mi hrvatska politika ne daje alternativna rješenja. O tome se priča kolega Lenart već ne znam godinama, desetljećima, evo vi ste rekli da ste uključeni još od županijske razine dok ste bili. Međutim, nema politika nikakve alternative, poticaja poljoprivrednika koji će se baviti da ne koriste ta sredstva, da im država pomogne, da im na neki način osigura novac koji na kraju moramo ulagati u, ovaj u zdravstvo nažalost za izlječenje naših ljudi. Evo to je toliko, ja sam za ovaj zakon, nek se raspravlja i nek se ova tema otvara, tema je prevelika, Ministarstvo poljoprivrede mora shvatiti ozbiljno ovu temu, shvatile su i druge članice, shvatili su i lobisti koji odrađuju ovaj posao, imaju ogromne, enormne zarade multinacionalne kompanije i stoga sam ja osobno kao čovjek i zbog zdravlja ljudi da se izglasa zabrana, naravno uz vrlo ovo bitno da se hrvatskom poljoprivredniku osigura i izvor financiranja i ako triba nekakav sustav koji će biti novčano poticajan, financijsko poticajan da se smanje troškove, da se smanji ovaj korištenje ovih tvari. Prema tome, ja mislim da rješenja ima, ja ne znam statistički dal će netko izračunati, al je činjenica da u zdravstvo puno ulažemo, da je sve veći broj malignih bolesti

Zahvaljujem. Poštovani kolega Bulj, ono što mene zanima, danas sam se malo kasnije uključila, koji je stvarni razlog, zašto izostaje podrška Vlade u protivljenju korištenja glifosata tj. koji su njihovi argumenti? A drugo moje pitanje je, da li postoji alternativa glifosatima? Hvala.

trebala bi biti istraživanje od …/Govornik se ne razumije/…da to istraživanje bude i službeno gdje su znanstvenici dokazali da je to maligne bolesti i ostale bolesti, poglavito za trudnice, za, za ljude, međutim prošle godine u mjesecu srpnju je odgođeno da, a trebalo je biti kraj upotrebe prošle godine na kraju 12. mjeseca, ove godine opet u 7. misecu čeka se to izvješće, opet će multinacionalne kompanije koje imaju utjecaj i na Vlade lobisti, utjecaj na političke opcije, pokušati utjecati na to jel oni imaju ogromnu dobit, a zdravstvene pro…, zdravstvene, najteže zdravstvene bolesti imamo. Stoga jedino je rješenje zabrana ovoga uz ovaj dio da se poljoprivrednicima nađe alternativna rješenja, al ona postoje. Ono koliko ulažemo u zdravstveni sustav da liječimo ljude koji oboljevaju ja mislim da bi se moglo puno postić Zahvaljujem. Kolega Bulj, evo ja ću podržati vaš prijedlog zakona iako taman da i prođe taj prijedlog zakona i vi i ja znamo da neće ukine korištenje glifosata u RH ništa se neće značajno promijeniti na zdravstvenoj sliki građana RH dok god mi imamo unos glifosata iz ovih tržišta koje sam ja u svojoj raspravi spomenuo, a koji su u biti najveći problem na, na zemaljskoj kugli koji koriste i upotrebljavaju glifosat u abnormalnim količinama kao totalni herbicid za neke od glavnih kultura. Problem je što mi uopće nemamo monitoring onoga što nam kroz hranu i kroz centre ulazi i ne znamo koliko nam to glifosata ulazi, jedino evo znamo koliko je tko u sebi sakupio, koliko je ko se možda i razbolio, a ne možemo opet dokazati da je to to i nažalost ni sama zabrana neće promijeniti ništa u zdravstvenoj slici, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Lenart, sluša sam vašu raspravu i potpisivan je u cijelosti u onom okviru gdje točno gađate problem, problem je uvoz proizvoda koji su prepuni glifosata i naravno da je to sad u našem organizmu. Pa istraživanje je reklo da 45-46% 2013. građana RH u urinu i EU gdje su hrvatski građani prisustvovali glifosatu. Prema tome, problem je uvozni lobi, uvozna hrana, našega poljoprivrednika naravno treba naći modele i imaju mogućnosti ako imamo financijska sredstva i ako nam je interes hrvatski seljak da nađemo vrijeme te prilagodbe i mogućnost da se ulaže bez glifosata i ostalih tretiranja, jedino gdje je najpotrebnije, to ja mislim da ima rješenja i ključni problem su uvozni lobiji, tu se slažemo, to je apsolutno, međutim ovi zakoni i GMO koje predlažem nadam se i vi zajedno s menom da će jednoga dana proći, hvala lipo.

Sad će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite.